Доброго ранку! Запрошую всіх в зал, прошу приготуватись до реєстрації.

Прошу займати всіх свої робочі місця, приготуватись до реєстрації.

Отже, прошу народних депутатів зареєструватися. Прошу провести реєстрацію. Зареєстровано 352 народні депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження нашого колеги Павла Володимировича Дзюблика. Привітаємо колегу з днем народження. Також, колеги, хочу повідомити, як я оголосив на Погоджувальній раді, одним з ключових рішень на цей тиждень є оновлення складу Центральної виборчої комісії. Я переконаний, це наше спільне зобов'язання і це наша спільна відповідальність. Протягом довгого часу були дискусії у залі з приводу пошуку компромісної формули, як нам оновити і як вибрати новий склад ЦВК. Я переконаний, що якщо хтось намагається залишити діючим старий склад ЦВК, цей сценарій не буде мати будь-якого успіху, я його не допущу. Ми повинні у цьому залі знайти компромісний шлях для обрання цього тижня нового складу Центральної виборчої комісії. Задля вирішення ситуації, яка склалась навколо виборів Центральної виборчої комісії, мною був поданий та зареєстрований проект Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію". Закон передбачає зміну лишень в одному положенні:

Свого часу цифра 15 просто була скалькована з Російської Федерації і вона не має жодного принципового значення. 17 членів ЦВК дозволяє у четвер пройти процедуру оновлення Центральної виборчої комісії. Наголошу, законопроект спрямований на забезпечення такого представництва політичних сил, щоб усі фракції і групи парламенту були представлені Центральній виборчій комісії. Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи повинна бути виконана і український парламент має продемонструвати добру волю, щоб усі фракції і групи були представлені в Центральній виборчій комісії. Я переконаний, що сьогодні народні депутати підтримають цю мою ініціативу, ми зможемо внести зміни до закону, і це нам відкриє шлях в четвер для обрання нового складу Центральної виборчої комісії. Колеги, переконаний, ми це зробимо, новому ЦВК бути. Наступне, колеги. Сьогодні важливе питання - це затвердження порядку денного сесії. Протягом кількох тижнів я звертався до фракцій і до всіх експертних груп проаналізувати порядок денний і підтримати його сьогодні. Він є розданий, він є у всіх на руках. Але до мене звернулись голови фракцій з проханням, щоб ми проголосували порядок денний сесії після розгляду першого закону, коли буде повна мобілізація в залі. В тому є логіка, я підтримую цю логіку. І тому ми зараз можемо і маємо змогу перейти до закону другого читання, а після нього я прошу ще провести остаточні консультації, я запропоную затвердити порядок денний сесії. Отже, зараз я оголошую перехід до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення… Я перепрошую. Так. Доведеться нам пройти Регламентом передбачену процедуру: виступи від фракцій, а потім вже розгляд закону. Пане Олександр, через півгодини буде розгляд закону. Зараз виступи від фракцій і груп. І я прошу представників фракцій і груп провести запис для виступів від трибуни. Будь ласка.

"Блоку Петра Порошенка" Герасимов Артур Володимирович, голова фракції. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні громадяни України, ключове завдання кожного з нас цього тижня - підтримати своїм голосуванням рішучу та стратегічну ініціативу Президента України Петра Порошенка щодо закріплення в Конституції України курсу на набуття членства в НАТО та в Європейському Союзі. Зміни в Основному Законі, запропоновані Президентом України, стануть надійною гарантією незворотності євроатлантичного та європейського розвитку нашої країни. Ми повинні бути принциповими та послідовними і не піддаватися на спроби представників п'ятої колони Кремля і відвести нас в бік від нашої мети, звернути на манівців фількіних меморандумів тощо. Тому вже цього четверга український парламент зобов'язаний підтримати ініціативу Петра Порошенка і прийняти доленосне для України рішення. Президент України як Головнокомандувач та голова дипломатичного фронту вже зробив більше, ніж усі попередники для того, щоб остаточно вивести Україну з-під російського впливу. Також хочу повідомити вам, шановні колеги, що вчора під час офіційної зустрічі Президента Петра Порошенка з екзархами Вселенського патріархату ми отримали чергове підтвердження того, що питання Томосу вийшло на фінішну пряму. Єдиній Українській помісній православній церкві бути. Ми з вами стаємо свідками історичних подій. Нікому непотрібно, я думаю, нагадувати, що надання автокефалії нашій церкві зміцнить фундамент незалежності і духовну самоідентичність української держави. Стосовно інших завдань парламенту. До кінця цього тижня Верховна Рада зобов'язана оновити склад Центральної виборчої комісії. Оновлення Центрвиборчкому – це важлива складова проведення прозорих і демократичних виборів, запланованих на наступний рік. А хто проти оновлення ЦВК, той очевидно, сподівається на фальсифікацію та обман виборця. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" вважає одним з ключових завдань поточної сесії - ухвалення конституційних змін у частині обмеження депутатської недоторканності. Українське суспільство вимагає усунення касти недоторканних та зміцнення демократії. Зважаючи, що Конституційний Суд схвалив редакцію Президента України 7203 ще влітку, наша фракція не бачить підстав затягувати з продовженням розгляду цього історичного рішення. Окремо від фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді хочу привітати новообраних депутатів Званівської об'єднаної територіальної громади на Донеччині. У неділю в трьох виборчих округах пройшли довибори місцевих депутатів, у всіх трьох впевнену перемогу отримали кандидати від партії "Блок Петра Порошенка" "Солідарність". Як то кажуть, результати виборів - то є найкраща соціологія. І наостанок. Вчора в ефірі одного з телеканалів представник "Батьківщини", на жаль, з піною в роті доводив, що Юлія Тимошенко голосувала за визнання Росії агресором. Це брехня. Перестаньте брехати людям. Ось роздруківка голосування, голосу "за" Тимошенко там немає. Я подумав, що, можливо, щось сталося, не встигла, я взяв роздруківку голосування за основу. Голосу Юлії Тимошенко там немає. А ось і додаток голосування по МН17, який вчора колега по "Батьківщині" нібито не міг згадати. Що ми бачимо навпроти прізвища Юлії Тимошенко? Відсутня. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується співголова фракції Юрій Бойко. Шановний спікеру, шановні народні депутати! За останній час заяви та виступи представників діючої влади та Президента зводяться до нав'язування населенню однієї думки, що за час їх правління українці стали жити краще. Ці рекламні акції не мають нічого спільного з реаліями життя та потребами простих громадян. Замість завершення збройного конфлікту на сході, відновлення економіки, підвищення заробітних плат та соціальних виплат, режим замилювання ока українцям численними сюжетами з перерізанням стрічок, парадами та іншими видовищами. Про які міфічні досягнення рапортує сьогоднішня влада, коли в країні спад виробництва, засилля злочинності, підвищення цін та тарифів? Більшість громадян або злидарює, або вимушені виїжджати на заробітки до Росії і до ЄС. Презентований урядом проект Державного бюджету не відповідає на економічні запитання, що найбільше хвилюють суспільство. Ми вимагаємо прийняти бюджет спрямований на не на чергове збільшення видатків силовикам, а на підвищення соціальних стандартів населення, особливо найменш захищених верств. Знизити тарифи вдвічі та повернути державні регулювання цін на соціально значимі товари. Виконати рішення Конституційного Суду по відновленню соціальних виплат чорнобильцям і внести зміни до бюджету цього року. Сплатити борги по пенсіям нашим громадянам, які мешкають на не контрольованих територіях. Збільшити інвестування державних програм розвитку, як приклад, у вугільну галузь, з метою відновлення реального сектору економіки. Доки не завершимо конфлікт на Донбасі, всі наміри про вступ в НАТО – це передвиборчі спекуляції Президента. Будь-які спроби протягнути рішення без волі народу, без референдуму приведуть до ще більшого розколу в українському суспільстві. Ми вимагаємо, щоб парламент у виборчий рік працював на благо громадян, а не на передвиборчі потреби можновладців. Дякую за увагу. Дякую. Від "Партії "Відродження" Бондар, будь ласка. 10:15:22 БОНДАР В.В. Дякую. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! Безумовно, на цьому тижні є декілька ключових питань, які нам пропонується розглянути. Це питання зміни Центральної виборчої комісії, ми абсолютно підтримуємо це рішення, треба голосувати, приймати рішення. Рано чи пізно це питання має бути вирішено, бо так правильно і юридично, і взагалі по суті. Не може більше ця епопея роками розглядатися і нічого не змінюється. Друге питання – це розгляд бюджету, який нам пропонують на наступний рік. Бюджет, можна говорити, гарний чи поганий, хоча нічого гарного там але він не вирішує нічого, бо по суті це бумага, яку нам уряд написав зі стелі і пропонує розглянути, бо їм все одно, що буде з цим бюджетом на наступний рік. Пояснюю, чому все одно. А все одно, тому що більше половини міністрів, керівників підприємств просто виконують обов'язки. Когось нам попривозили з-за кордону, дали, і вони сидять, відбувають номер, а хтось просто сам відбуває номер в цьому уряді, і, по суті, нічого не робить, і не несе ніякої відповідальності, що буде з виконанням бюджету і бюджетними програмами на наступний рік. Ми запитуємо з вами, чому зростають тарифи. Відповіді немає, бо, по суті, у нас всі виконують обов'язки. Чому розвал у галузі охорони здоров'я? Теж відповіді немає, бо начебто міністр охорони здоров'я, а насправді виконуюча обов'язки охорони здоров'я, Супрун завезена до нас, імпортована з Сполучених Штатів, там була санітаркою, а сьогодні вона керує цілою галуззю вже більше року. А потім ми дивуємося, чому там розвал і вакханалія. Тому ми в першу чергу хочемо – перше: ще раз поставити питання, що ми маємо заслухати звіт уряд, персонально кожного міністра, що вони зробили за останній рік. Чому в нас залишаються виконуючі обов'язки роками і як вони будуть відповідати за те, що вони натворили кожний у своїй галузі? Вибачте мене, та ж сама Супрун, як тільки закінчиться ця історія з цією владою, збіжить з України назад, в Сполучені Штати, ніякої відповідальної з неї не буде, а в Україні буде продовжуватися розвал цієї галузі, які вона фундаментально заклала сьогодні: немає вакцин, немає ліків, немає системного підходу, що буде далі з фінансуванням лікарень. Як буде відбуватися реформа? Чи вона закінчиться? Оце типовий приклад того, коли замість професійних міністрів в уряді України виконуючий обов'язки. Деякі міністри більше року назад написали заяви на звільнення, забрали речі і пішли з кабінетів. Чому до цих пір там виконуюча обов'язки? Тому ми звертаємося до Президента України, до уряду, до правлячої коаліції: вносьте пропозиції

Євген Рибчинський, Голосіївський район місто Київ. Панове, на цьому тижні ми маємо розглянути низку дуже важливих питань щодо соціального захисту журналістів, воїнів АТО, міліціонерів, тобто поліцейських, і так далі, і так далі. Але я вважаю, що весь соціальний захист має своє підґрунтя на тлі війни і миру. Мені здається, що найкращим соціальним захистом буде припинення або перемога в цій війні. І ми маємо зробити все належне, аби цей процес пішов на завершення, процес збройного конфлікту на Донбасі. На тому тижні з головами фракцій зустрічався пан Волкер – офіційний представник США в Україні у справах України, він наголосив на тому, що ми негайно маємо прийняти Закон про особливий статус Донбасу. Ви знаєте, що ще кілька років тому ми були категорично проти такого закону, вважаючи, що в унітарній державі особливого статусу не може бути в жодного регіону. Але насправді такий статус у Донбасу був завжди: на Донбас виділялись найбільші гроші, найбільші кошти, найбільші бюджети в Україні. Донбас – це найбільша, я би сказав, житниця України, там мешкало завжди до шести мільйонів людей, а це, знову ж таки, найбільший регіон. Тому особливий статус був завжди, і нічого дивного в прийнятті не буде цього закону. Але це дасть змогу нашим європейським партнерам, нашим американським колегам ввести нові санкції проти Росії, які заженуть Московію нарешті "за плінтус". І наостаннє, я хотів би сказати дуже важливу річ: рівно 400 років тому, 18-19 вересня 1618 року, гетьман України Петро Сагайдачний взяв в ці дні Москву. Він разом з Михайлом Дорошенком взяв в облогу Московське князівство, визволив князевича Владислава і примусив Росію, а тоді Московію, підписати для ганебний… ганебну угоду, по якій і Чернігівська, і Новгород-Волинська області відходили від Московії. Я би хотів, щоб Україна перемагала, щоб такі Сагайдачні були серед нас і щоб, зрештою, ми святкували перемогу на Донбасі. Дуже дякую.

інгуша, який переховувався в Україні від російських переслідувань. Його видали під приводом, що Росія вважає його ворогом і звернулася до Генеральної прокуратури України. І Генеральна прокуратура України пішла назустріч. Росія вважаю ворогом 90 відсотків світу. Кого наступним буде видавати Юрій Луценко зі своїми підлеглими? Ми звертаємо увагу, що ці історії стаються щотижня. Минулого разу, коли ми збиралися на голосування, Генеральний прокурор заліз мобільний телефон журналістки-розслідувальниці Наталія Седлецької, хоче його вивчити за 17 місяців. До цього Генеральний прокурор особисто відповідальний за провал розслідування у справі Геннадія Кернеса. Його підлеглі просто не ходили на суд і суд був змушений закрити цю справу. Це, повторююся, стається щотижня і стається з відповідальності Президента України, який запропонував Генерального прокурора Юрія Луценка, і народних депутатів, які надали на це згоду. "Самопоміч" тоді голосувала червоними кнопками проти, і попереджали, що це рішення не можна прийняти. Кожен тиждень, кожен місяць його перебування на посаді це підтверджує. Парламент має виправити це. Юрій Луценко не має ніякого відношення ні до національних інтересів, ні до права, ні до Генеральної прокуратури. Ми закликаємо кожного народного депутата своїм підписом висловити недовіру Юрію Луценку і розглянути питання про його відставку. Це повноваження парламенту передбачено в Конституції, і це схвалить абсолютна більшість громадян, які бачать, як Луценко покриває топ-корупцію і фактично допомагає ворогам України останнім часом вже відкрито. Дякую. Від Радикальної партії запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія. У нашої команди головна претензія до цього бюджету одна – це консервація бідності. Соціальні параметри, заробітна плата, пенсії, допомоги, які передбачені в цьому бюджеті, не дають дорослій людині нормально задовольняти свої потреби, прирікають пенсіонерів на жебрацтво і на вічну бідність. Мінімальна заробітна плата – 4 тисячі 173 гривні на місяць, як це пропонується в бюджеті з нового року, хай проживуть ті на зарплату, хто її пропонує. Навіть за даними Міністерства соціальної політики прожитковий мінімум 6,5 тисячі гривень. Нам, робочим, дорослим людям, пропонують платити зарплату нижче прожиткового мінімуму. Потім дивуються, чому мільйони людей їдуть по Польщах, по Португаліях, по інших країнах. Яким чином подолати бідність? Яким чином зупинити трудову міграцію? Яким чином відновлювати економіку країни, коли українці не можуть дома заробити, щоб годувати свою сім'ю, щоб задовольнити свої потреби? За підрахунками фахівців Радикальної партії, мінімальна зарплата, яку сьогодні отримують в Україні більше 4 мільйонів людей, повинна становити не менше 6 тисяч гривень на місяць. Саме цього ми вимагаємо від уряду під час доопрацювання бюджету. Підвищення мінімальної зарплати дасть додаткові ресурси до бюджету Пенсійного фонду 40 мільярдів гривень. Цей ресурс можна спрямувати на перерахунок пенсій для колгоспників, для чорнобильців, для військовослужбовців, для інших категорій пенсіонерів. Сьогодні 4 мільйони пенсіонерів отримують мінімальну пенсію: півтори тисячі гривень на місяць. Виконання вимог Радикальної партії дасть можливість чотирьом мільйонам пенсіонерів підняти пенсію мінімум на тисячу гривень із нового року. Тому вимоги до уряду: збільшення мінімальної заробітної плати, перерахунок пенсій для мільйонів пенсіонерів, в першу чергу для колгоспників, які мають великий трудовий стаж і мізерну півтори тисячі гривень пенсію. І третє найголовніше – тарифи, вартість цін і як наслідок вартість комуналки. Коли уряд, Президент, парламентська більшість беруть на себе зобов'язання підняти ціни на газ, на комуналку, тарифи, водночас відмовляють українцям у праві отримувати заробітну плату достойну, достойну пенсію, – це фактично прирікати людей на вигнання із рідної країни. Коли Президент розказує, що мінімальна зарплата 4 тисячі 200 гривень це відхід від дешевої робочої сили, наскільки треба бути відірваним від народу, щоб нести таку ахінею, яка не відповідає дійсності! Тому що вони не ходять по магазинах, по аптеках, вони не платять за комуналку, вони не знають, скільки що коштує, і не знають, як бідно живуть люди. Ми це знаємо Дякую. Від фракції "Батьківщина" запрошую до слова народного депутата Бориса Тарасюка. Борис Тарасюк, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, чим ближче до виборів Президента України, тим більше українські громадяни, українське суспільство чують заклики до членства в НАТО і в Європейському Союзі. Погано це чи добре? Це добре, але мене турбує те, що це питання дедалі більше стає предметом політичних спекуляцій. Що маю на увазі? Я хочу нагадати, що відразу після початку російської агресії в березні 2014 року фракція "Батьківщина" внесла пропозиції повернути формулу про курс на членство в НАТО і в Європейському Союзі, який було викинуто режимом Януковича в 2010 році. Цей законопроект з пропозицією фракції "Батьківщина" так і пролежав, в попередньому скликанні Верховної Ради не було політичної волі, і лише в наступному складі Верховної Ради, в нинішньому складі, в грудні було прийнято формулу слабкішу, ніж вона була в 2003 році, і в 2014 році за пропозицією "Батьківщини" щодо курсу, відновлення курсу на членство в НАТО. Чому так відбувається? Справа в тому, що лише в грудні 2014 року в послабленому формулюванні було прийнято цю пропозицію. Не дослухалися тоді до пропозиції "Батьківщини", яка врешті-решт була проголосована в червні минулого року, що подавали як велике досягнення - повернення курсу на членство в НАТО. Справа в тому, що формула червня 2017 року повторює формулу, яка була прийнята ще за часів Кучми в 2003 році. Хочу сказати, що саме тоді, в 2014 році, Юлія Тимошенко і фракція "Батьківщина" запропонували провести референдум щодо членства в НАТО. Тоді ці плани, незважаючи на конституційно зібрані підписи, згідно з законом, були зірвані новообраним Президентом України. Хочу нагадати, що кандидат в Президенти в травні 2014 року на питання про членство в НАТО заявив, що статут НАТО, якого не існує, статуту, забороняє країні, яка є в стані війни, членство в НАТО. Хочу заявити з усією відповідальністю, що статуту НАТО не існує. Існує Вашингтонський договір. І в Вашингтонському договорі такої статті немає. Сьогодні ми бачимо заклики змінити Конституцію, включити положення про європейську, євроатлантичну інтеграцію, курс на членство в НАТО і в ЄС. Фракція "Батьківщина" підтримує, в принципі, цей курс і цю ідею, але, на нашу думку, ми хотіли би звернутися від імені фракції "Батьківщина" до Президента України як автора цієї законодавчої… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд дайте завершити. ТАРАСЮК Б.І. Змінити три з п'яти пропозицій про зміну до Конституції. Перше стосується того, що це не європейська ідентичність, як пропонує Президент, а європейський, євроатлантичний цивілізаційний вибір. Друга пропозиція стосується того, що Президент не є гарантом курсу на членство в НАТО і в ЄС, а що Президент забезпечує підтримання високого рівня обороноздатності України, зміцнення її національної... повноправного… і курсу на членство в НАТО. Пропозиція стосується пункту 14 "Перехідних положень", який було включено для того, щоб забезпечити право Росії мати базу Чорноморського флоту. Ми пропонуємо видозмінити пункт 14 і надати можливість країнам-членам Альянсу використовувати військові бази на території України. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І будь ласка, останній виступ від "Народного фронту" – народний депутат Бурбак. Вітаю, колеги! "Народний фронт" виступає з ініціативою створення і якнайшвидшого прийняття Закону про реєстрацію агентів впливу держави-агресора Росії. Щоб не було спекуляцій, я наголошую, агентів держави-агресора Росії. В Україні діє розгалужена мережа замаскованої і явно російської агентури. Вони беруть під контроль медіа, жонглюють своїми політичними пішаками та плодять безліч начебто незалежних громадських організацій, незалежних від нас, а підконтрольних Кремлю. В Україні, як і всюди на Заході, Москва використовує демократичні свободи та інститути для диверсійної діяльності. Вони цілеспрямовано і цинічно прикриваються демократією, щоб ширити хаос і конфронтацію. Це доведено в багатьох державах Європи і США. Ми вважаємо, що ЗМІ чи неурядові організації, які згідно з цим законом будуть визнані агентами впливу держави-агресора, будуть зобов'язані на постійній основі інформувати громадян України, що вони діють в інтересах Росії. Ми пропонуємо, щоб такий закон стосувався виключно іноземних агентів, які прямо або опосередковано діють в інтересах держави-агресора, якою є Російська Федерація. Цей закон повинен стати одним із запобіжників впливу Кремля і на вибори в Україні. Ми вважаємо, що написання такого закону можна доручити парламентському Комітету національної безпеки і оборони. Закликаю долучитися депутатів усіх фракцій до розробки цього законопроекту. Але цей закон треба підготувати і невідкладно внести на розгляд Верховної Ради. Цього тижня у четвер матимемо важливе і стратегічне голосування – голосування за закріплення у Конституції курсу України в НАТО та ЄС. "Народний фронт" заявляв про необхідність прийняття такого рішення рік тому на з'їзді партії. Сьогодні ми закликаємо парламент підтримати це рішення і зробити незворотнім курс України в НАТО та Європейський Союз. "Народний фронт" однозначно підтримує цей законопроект. Ми також закликаємо народних депутатів зважено та конструктивно підійти до розгляду державного бюджету на наступний рік. Відразу наголошую: "Народний фронт" не допустить політичних ігор навколо бюджету. Бюджет є збалансованим, і важливо ухвалити його вчасно. Цього очікують і сектор національної безпеки, і розпочаті реформи та надважливі інфраструктурні проекти, і мільйони пенсіонерів, вчителів і лікарів. Окрім того, у бюджеті передбачено фінансування виборів Президента України та Верховної Ради, а це забезпечення конституційного права громадян. Урядом Володимира Гройсмана відповідно до Регламенту було вчасно внесено у Верховну Раду проект № 9000 про бюджет на наступний рік. Закликаю всіх депутатів фахово підійти до його розгляду до першого читання. Питання надзвичайно гаряче. Нового складу ЦВК вимагають не лише депутати та громадські організації. Результативної роботи від оновленого ЦВК чекають понад 100 об'єднаних територіальних громад, де заблоковані місцеві вибори. Звертаюся до колег:

Нагадуємо уряду про звернення організацій українських трудових мігрантів за кордону з вимогою створити у виконавчій владі єдиний орган для впровадження державної політики щодо зовнішньої трудової міграції. Сьогодні українська трудова міграція – це не лише питання працевлаштування, це комплекс культурних, освітніх, інфраструктурних, соціальних, політичних питань. Вони потребують координації єдиним органом влади. Дякую. 10:35:57 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, виступи Отже, виступи завершені.

Репліка, одна хвилина, Іван Крулько, будь ласка. І, колеги, зараз я запрошую в зал ведучого Третьякова Олександра Юрійовича. Через хвилину розпочнеться розгляд проекту Закону 3815-д. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". На цій трибуні, коли виступав голова фракції БПП Артур Герасимов, він знову в негативному світлі згадував лідера найбільшої партії в Україні Юлію Тимошенко, що, мовляв, вона не проголосувала тут за якесь рішення. Так от, пане Артур Герасимов, я вам хочу нагадати, що 27 січня 2015 року, коли в цій залі голосувалося звернення до Організації Об'єднаних Націй щодо визнання Росії країною-агресором, за це рішення ви особисто не голосували, тому що були відсутні у залі, то, що це означає, що в 2015 році ви були проти того, що Росія є країною-агресором? Розберіться спочатку в своїх голосуваннях, розберіться в тому, чому фракція БПП блокує рішення по декомунізації, чому ми не можемо області перейменувати, зокрема зокрема Кіровоградську, який організував Голодомор в Україні, бо ви проти і ваша фракція проти. Ось в цьому розберіться, а потім будете розказувати, за що голосує чи не голосує лідер фракції "Батьківщина", яка очолює найбільшу партію в Україні…

на дуже гострі політичні дебати, вона звучить дуже просто, вона зрозуміла для всіх громадян України – треба ходити на роботу. На роботу треба ходити просто. Ідучи в парламент, коли хтось йде і не планує ходити, треба попередити виборців: "Ви мене, будь ласка, виберіть, але я попереджаю вас наперед: у мене не буде змоги ходити в сесійний зал і голосувати". Тоді буде чесно. Іти в парламент і не ходити на роботу – це є перша базова річ зневаги до своєї держави і до своїх виборців. Отже, колеги, ми переходимо до першого закону. Я хочу нагадати, хочу нагадати, що порядок денний сесії я поставлю на голосування після першого закону. Прошу провести остаточні консультації, щоб ми вийшли на позитивне голосування. Зараз ми розпочинаємо розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (№ 3815-д). І я запрошую до доповіді голову Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій Третьякова Олександра Юрійовича. Будь ласка, пане Олександр. Шановні колеги, нагадую, що метою законопроекту 3815 є законодавче підтвердження того, що українська держава однаково визнає жертви політичних репресій і жертви нацистських переслідувань, однак засуджує ці ганебні події минулого і надає потерпілим однакові пільги. Для розгляду законопроекту в другому читанні надійшло 38 пропозицій, із яких 25 враховано, 13 відхилено. Кабінет Міністрів і Міністерство фінансів підтримують даний законопроект. Додаткові видатки для бюджету становлять на рік не більше 6 мільйонів гривень. Рішення комітету: прийняти законопроект 3815 в цілому як закон. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Отже, колеги, я прошу авторів правок приготуватись до обговорення. Правок є небагато. Я буду зачитувати ті, які відхилені. Отже, 5-а. Не наполягає.

цим законом ми регулюємо всього-на-всього дві з половиною тисячі людей. І основа, що ці люди були в концтаборах, як в радянських, так і фашистських і це особа категорія людей. До речі, хочу сказати, що всього на Україні ми зараз кажемо про 132 людини - це малолітніх політв'язнів і неповнолітніх - 434. І основа цього закону, що ніяких перепон їм по пільгам бути не може. Дякую. Тому комітет відхилив цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я поставлю на голосування. Отже, я ставлю на голосування правку номер 7 народного депутата Пинзеника. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Будь ласка.

Рішення не прийняте. Переходимо до… 8-а.

Суть правки стосується саме джерел, за рахунок яких будуть покриватися бюджетні видатки на компенсацію перевізникам пільг з оплати проїзду, які згідно з проектом надаються колишнім політв'язням концентраційних таборів та інше. Правка передбачає, що видатки, які пов'язані з наданням пільг з оплати проїзду, які гарантує сьогодні держава, здійснюватимуться виключно за рахунок державного бюджету шляхом надання субвенцій відповідним місцевим бюджетам на зазначені цілі. Уряд насправді декілька років вже згортає фінансову децентралізацію і так перевантажує місцеві бюджети невластивими видатками. Тому дуже важливо будь-які компенсації за пільгове перевезення перевізникам компенсувати саме за рахунок національного бюджету. Прошу підтримати усіх колег, які справді дотримуються принципів фінансової децентралізації. Дякую. О.Ю. Я підтримую фінансову децентралізацію, тому і кажу, що це видатки місцевих бюджетів, а не центрального бюджету. Це перше. По-друге, таких людей 434 особи. в кожному принципі є свої виключення. І я впевнений, що для обласних адміністрацій, рад це дуже добре, що вони самі будуть знати цих людей в обличчя, бачити і допомагати, бо вони сражались за нашу державу. 434 особи, ще раз підкреслюю, 6 мільйонів видатків на рік всього з бюджету. Для того, щоб ми провели ту норму, що ви кажете, треба змінити бюджет, треба проголосувати дуже багато законів. Це неможливо зробити. коли ми будемо приймати наступний бюджет, слідуючого року, ми це все учтем в наступному бюджеті. А зараз це неможливо зробити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, ставлю на голосування правку номер вісім народного депутата Семенухи. Хто її підтримує, прошу голосувати.

бюджетів органів місцевого самоврядування, завжди хочеться сказати: перестаньте дивитись в холодильник сусіду. Це сьогодні гроші і кошти органів місцевого самоврядування, давайте їх поважати. Про це чітко говорить відповідна 142 стаття Конституції України. По суті цієї правки, щодо кількості її визначення, і прозорості. Правка якраз передбачає забезпечення прозорості і фінансування пільг за проїзд колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів. Розрахунок обсягів кількості сьогодні є не прозорою, в державі і досі немає єдиного соціального реєстру всіх отримувачів соціальної допомоги. Тому правкою якраз і пропонуємо врегулювати процедуру розрахунку обсягів пільгових перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування для визначення розмірів компенсації витрат автомобільних перевізників, які компенсуються за рахунок бюджетних коштів. Дякую. Прошу підтримати. Перше: по поводу дивитися в інший холодильник. Хочу сказати, в отличии від вас я мажоритарний депутат і дуже гарно знаю всі проблеми, які є на місцях, і не підтримую законопроект про пропорційні вибори, а підтримую законопроект виключно про мажоритарний, щоб кожний знав, що проходив. Це перше. Друге. Але ви правильно все сказали, але це Закон про жертви нацистських переслідувань. А те, що ви кажете, треба змінити в Законі про автомобільні дороги, де треба змінити всі норми і все інше. Поэтому, будь ласка, є профільний комітет - транспортний, пускай він змінює цей… свої норми. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, ставлю на голосування правку номер 9. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. 34-а. Не наполягає. 37-а. Не наполягає. 38-а. Не наполягає. Таким чином, шановні колеги, ми завершили обговорення проекту Закону 3815-д і можемо переходити до прийняття рішення. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів у зал, Секретаріат Верховної Ради повідомити депутатам, що ми переходимо до прийняття рішення. І, будь ласка, 1 хвилину Олександру Третьякову. Прошу всіх заходити в зал. Будь ласка. хочу звернутися до вас і сказати, що це перший закон, коли ми по пільгах прирівнюємо різні категорії. Різні категорії - це, вперше, я кажу про тих, хто постраждали від фашистів і від комуністів. Ми вперше в Україні прирівнюємо їх по пільгах. Це знаковий законопроект, і я прошу парламент підтримати його, всі інші, те, що ми казали, якісь зауваження, якісь закони, які треба змінити, це ми змінимо при прийнятті нового бюджету. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу займати робочі місця. Я бачу, в залі ще нема достатньої концентрації. По тому закону у нас були довгі дебати. Це – велика історична справедливість до тих, хто в тюрмах, концтаборах робив все можливе, щоб ми здобули незалежну державу, і щоб ми всі були тут, в цьому парламенті. В нас були довгі дебати з урядом, і зрештою ми переконали уряд, що кошти, необхідні для підтримки тих людей, які в концтаборах і по тюрмах боролися за Україну, це ті кошти, які уряд може і повинен виділити. Я прошу, колеги, усіх підтримати даний проект Закону. Прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Колеги, знакове голосування, я прошу запросити всіх у зал. Я прошу всіх зупинити політичні консультації і повернутися на робочі місця. Готові? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (№ 3815-д) у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги!

"Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 6, партія "Відродження" – 3, позафракційні – 20. Отже, колеги, я ще раз наголошую, що йдеться про вшанування тих людей, які в нацистських і в радянських концтаборах боролися за українську державу, які потерпіли від двох найбільш злочинних тоталітарних режимів минулого століття: нацистського Німеччини і комуністичної Росії, Радянського Союзу. І я впевнений, що це голосування демонструє відношення до двох режимів, які принесли мільйони жертв, найбільше українцям. І тому я прошу усіх зайти в залі і відповідально голосувати, приймаючи приймаючи цей законопроект. Отже, прошу заходити в зал і займати робочі місця. Отже, займайте робочі місця. Я поставлю перше голосування - на повернення, а потім вже безпосередньо голосування "за". Колеги, я зачитав по фракціям, всі побачили, в кого недостатньо людей в залі. Прошу усіх запросити у зал. Готові до голосування? Це знакове голосування, і я переконаний, що кожен, кого нема в залі, йому доведеться пояснювати, в тому числі і громадянам України, і на ефірах, чому не було в залі під час голосування. Я прошу займати робочі місця. І перше: ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (№3815-д). Отже, уважно! Прошу усіх взяти участь в голосуванні і прошу підтримати. За повернення прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Уважно. Кожен голос має значення. Голосуєм.

три голоси, я бачу, не встигли. І, колеги, я звертаюся до всіх тих, хто зараз знаходиться в кулуарах. Це голосування, яке відображає нашу шану до тих людей, які в німецьких і радянських протягом десятиліть відстоювали незалежність України. І це голосування є знакове для кожного в цьому залі, яке демонструє відношення до тих людей. Я прошу зараз усіх запросити в зал. Фракції, голови фракцій, ви бачите, кого немає. Дайте по своїм секретаріатам повідомлення, щоб усі зайшли в зал і взяли участь в голосуванні. Я ще раз зачитаю по фракціях, щоб бачили. Будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 104, "Народний фронт" – 57, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 5,

голови фракцій запросіть депутатів в зал. Колеги, хто в ложах, поверніться в зал. Я впевнений: кожен патріот, кожен українець має проголосувати за цей закон. Отже, я ставлю першу пропозицію повернутися до голосування, а потім поставлю закон в цілому. Прошу усіх бути на місцях, голосувати відповідально, і я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (№3815-д). Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Голосуємо, колеги, кожен голос, підтримуємо. Прошу проголосувати, голосуємо за повернення. За-226 Повернулися, але голос до голосу. І тому я прошу всіх уважно брати участь у голосуванні. І ставлю зараз на голосування в цілому. Прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (№3815-д), в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Кожен голос, уважно голосуємо. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо.

Я бачу. Тільки ви, будь ласка, під час голосування не ведіть дебати. Я повторю зараз, пане Анатолій. Отже, прошу зайти всіх у зал, зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію… Отже, повернення. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 3815-д: вшанування жертв нацистських переслідувань та політичних репресій. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Уважно. Кожен голос. Голосуємо вшанування жертв нацистських переслідувань. Голосуємо. 10:59:00 За-237 Повернулися. І тепер ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (№3815-д) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Кожен голос. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. За-243 Закон прийнято, колеги. Я прошу всіх залишатися на своїх місцях, колеги. Я хочу вам повідомити… Я прошу залишитися всіх на своїх місцях. зараз одне голосування – порядок денний сесії, потім дам… прошу всіх залишатися на місцях. Як я і говорив, що після цього ми затвердимо порядок денний сесії. Я прошу всіх бути на місцях, колеги. Затвердження порядку денного сесії дозволяє нам розблокувати питання ЦВК. Отже, колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця. І, шановні народні депутати, відповідно до частини першої статті 21 та частини першої статті 22 Регламенту Верховної Ради України вношу проект порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради України на затвердження Верховною Радою України. Всі пропозиції були обговорені, були враховані. Зараз нам затвердження порядку денного сесії дозволяє комітету почати розгляд змін до Закону "Про Центральну виборчу комісію". І я прошу всіх відповідально проголосувати, підтримати порядок денний сесії. Це наше зобов'язання, це наш порядок денний сесії. Я прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови № 9091 про порядок денний дев'ятої сесії Верховної Ради України скликання з врахуванням усіх додатків. Прошу проголосувати, колеги, і прошу підтримати. Кожного прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Це розблоковує нам зміни ЦВК, це розблоковує нам обрання ЦВК. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо, голосуємо, прошу голосувати. За-215 Колеги, я… По фракціям, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 103, "Народний фронт" –

Будь ласка, ставлю. Всі, будь ласка, займіть місця. І я ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови 9091 врахуванням всіх додатків. Прошу голосувати, колеги, і прошу підтримати. Кожен голос, я прошу всіх підтримати. Голосуємо, голосуємо, колеги, голосуємо. Роман, Олег, я прошу підтримати. Підтримайте, будь ласка. Я прошу голосувати. Підтримайте, я прошу підтримати. Підтримайте, будь ласка. Прошу голосувати, прошу голосувати. За-227 Рішення прийнято. Прошу по фракціям показати.

я хочу зараз повідомити, що я даю доручення Комітету з питань правової політики і правосуддя невідкладно розглянути проект Закону 9090 та надати свій висновок, щоб ми могли сьогодні включити його в порядок денний дня і перейти до його розгляду. Я звертаюсь до голови комітету Руслана Князевича і до всіх членів комітету невідкладно у перерві найближчій, яка буде, зібратись і провести розгляд даного проекту закону. Отже, колеги, зараз до мене надійшла у президію заява від двох фракцій – від "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. кому… До слова запрошується від двох фракцій Ірина Луценко. Будь ласка, пані Ірино. Шановні виборці, шановні народі депутати! "Блок Петра Порошенка" разом із своїми надійними партнерам "Народним фронтом" вирішили взяти взяти момент для того, щоб зробити заяву і сконцентрувати вашу увагу на тому, що ми надзвичайно раді і надзвичайно тішимося тому, що фракція, очолювана Юлією Володимирівною Тимошенко, такі напевно у четвер проголосує зміни до Конституції на курс ЄС і в першу чергу НАТО. Адже позиція "Батьківщини" і її лідерки мінялася дуже багато разів. І це підтверджуємо не тільки ми, щоб нас не звинуватили у тому, що ми ведемо якісь там політичні зараз баталії чи перемовини. Є такий сайт "Детектор медіа". І Юрій Луканов, журналіст, який написав цю статтю, просто сказав, я цитую: "2008 року, коли йшла боротьба за отримання Україною Плану на членство в НАТО, саме позиція тодішньої прем'єрки Юлії Тимошенко була одним з головних факторів того, що ПДЧ Україна не отримала. Під час свого візиту до Брюсселю, незадовго до саміту Альянсу, Тимошенко проігнорувала директиву тодішнього Президента Віктора Ющенка і не завітала до штаб-квартири НАТО на зустріч із керівництвом організації, аби підтвердити рішучість Києва до вступу. Таким чином, вона продемонструвала, що в українському керівництві існують незгоди на цю тему. Звісно, це був не єдиний фактор нашого неуспіху. Незабаром після провалу ПДЧ лідерка "Батьківщини" запропонувала провести референдум до вступу НАТО. Вона наголосила на своїй ідеї під час президентських виборів 2010 року". Ідея референдуму продовжується і по сьогоднішній день, члени її фракції буквально тиждень тому, два тижні тому, три тижні тому заявляли про те, що референдум для того, щоб виявити бажання українського населення, а на сьогоднішній день це близько 68 відсотків, які бажають, щоб Україна вступила в НАТО, говорять про цей референдум. Але ми не зважаємо на це, ну, шановні виборці, але нам подобається, що нарешті "Батьківщина" вирівняла свою позицію і неважливо що було в 2008 році, чому ми тоді не вступили в НАТО, чому ми не отримали тоді плану? Нам дуже приємно, що лідерка "Батьківщини" і фракція "Батьківщина" підтримає ідею Петра Олексійовича Порошенка Президента України для того, щоб ми внесли зміни в Конституцію на членство в ЄС і НАТО. Головне – бути послідовним в своїй політиці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Згадували "Батьківщину". Будь ласка, одна хвилина репліка. а виборці зразу написали, що ми знаємо, чим займається Юлія Володимирівна, а от якщо не прийде Парубій, краще державі буде. Пані Луценко, всі БПП, гавкають моськи, когда слон идет. Ви цілий день гавкаєте на "Батьківщину". Будь ласка, ми зрозуміли, вам "Опоблок", всі інші, вам сепаратисти, вам все на душу. Вам тільки заважає "Батьківщина". Іра, згадайте, ви прийшли в політику разом з "Батьківщиною". І "Батьківщина" одна стояла рядом з вами. Порошенка не было, коли ми визволяли вашого чоловіка. Боженька все видит. І ви кожен будете відповідати по своїм гріхам. Я за це молю Бога. Дякую. Я нагадую, згадане було моє прізвище, що обов'язок Голови Верховної Ради України – організовувати роботу Верховної Ради України. Ходити на роботу, колеги, це конституційний обов'язок кожного. Це і є організація роботи Верховної Ради України: закликати усіх народних депутатів ходити на роботу і відповідати перед виборцями за своє виконання обов'язків, за які з податків українських громадян кожен з вас отримує зарплату. Отже, переходимо до питання наступного порядку денного. Це є проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді) (№ 8114). І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар Вікторію Петрівну. Будь ласка. Автор - депутат Курило, обраний на Луганщині. Мова іде про пільги для доставок друкованих видань в самих складних сьогодні для України територіях Донецької і Луганської областей. Не треба говорити про те, що там дуже серйозно працює російська пропаганда. Цей закон покликаний все-таки дати можливість не піднімати тарифи "Укрпошти" і доставляти друковані видання за пільговими цінами до споживачів на Донеччині і Луганщині. Лише одна правка тут є. Тому я прошу змобілізуватися і підтримати цей важливий для інформаційної безпеки на цих територіях законодавчий акт. Дякую. Дякую. Колеги, одна правка, тому я прошу всіх заходити в зал. Прошу голів фракцій і Секретаріат Верховної Ради запросити всіх народних депутатів в зал. Я буду зачитувати правки, які відхилені. Відхилена лишень одна правка. Отже, 1 правка. Не наполягає автор правки. І, таким чином, закон… обговорення завершене. Ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Прошу усіх з лож повернутися в зал. Питання інформаційної безпеки - одне з найважливіших питань сьогодні на порядку денному сьогодні Верховної Ради України і держави в цілому. Я думаю, що ми підійдемо до більш системних законів, але цей закон починає нашу загальну системну концепцію по захисту інформаційного поля України тому прошу усіх підтримати. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місце проживання яких є територія Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження) (номер 8114) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги. Уважно і відповідально. Голосуємо.

За-209 Не встигли. Я поставлю на повернення. Але звернусь до всіх депутатів: говорити про інформаційну безпеку треба не на ефірах, а тут, в залі, своїми рішеннями. Подивіться, кого немає, і запросіть в зал. Я зачитаю по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 93, "Народний фронт" – 57, "Опозиційний блок" – 1, "Самопоміч" – 11, Радикальна партія – 12, "Батьківщина" –

Прошу зайняти робочі місця. Перше голосування буде повернення, а потім я поставлю в цілому закон. Отже, займіть робочі місця. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді). Прошу всіх підтримати, прошу проголосувати, кожен голос має вагу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Шість голосів. Я ще раз поставлю, колеги. Отже, колеги, шість голосів. Будь ласка, заходіть в зал, займайте робочі місця. Я прошу, колеги, сконцентруватись. По питанню інформаційної безпеки зал має бути об'єднаний Верховною Радою України. Я прошу всіх відповідально взяти участь в голосуванні. Прошу всіх зайняти робочі місця, зайти в зал І, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді) (№8114). Прошу всіх уважно голосувати і прошу підтримати. підтримати. Колеги, кожен голос, поверніться на місця. Прошу голосувати і прошу підтримати питання інформаційної безпеки країни. Голосуємо.

239 –за. Повернулись. Тепер ставлю на голосування проект Закону 8114 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, уважно і відповідально. Голосуємо, прошу голосувати.

"Народний фронт" – 60, "Опозиційний блок" – 2, "Самопоміч" – 7, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" - 11, "Партія "Відродження" – 0, позафракційні – 35. Колеги, закон прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях (6229). Це теж друге читання. І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Бєлькову Ольгу Валентинівну. Будь ласка, пані Оля. 11:17:35 БЄЛЬКОВА О.В. Шановні колеги, до вашої уваги пропонується Закон про забезпечення прозорості у видобувних галузях (реєстраційний номер 6229), авторами якого є 21 народний депутат у цьому залі. Фактично цей законопроект було прийнято в першому читанні 1 березня 2018 року. На жаль, у липні ми не змогли підтримати в другому читанні, кілька застережень у кількох фракцій. Ми окремо зустрілися з авторами нових поправок. Ми проговорили з авторами, які вже

визнали, що ця процедура додаткова, коли подавалися правки, вона певним чином пішла на користь остаточній версії законопроекту. Шановні колеги, я би дуже просила сьогодні підтримки тому що мені видається, що саме ця Верховна Рада має забезпечити нарешті прозорий облік всіх витрат, доходів, доходів, видатків газовидобувних і інших видобувних компаній, які би відновили сьогодні увагу до цієї дуже важливої галузі. Дякую. Дякуємо вам, шановна пані Ольго. Дійсно, обговорюється надзвичайно актуальний законопроект. Будь ласка, перша поправка. Народний депутат Рябчин, вам слово. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Фракція "Батьківщина" підтримує даний законопроект, як вона підтримувала його і минулого разу, і позаминулого разу. Ми за прозорість у видобувних галузях, і знаємо, яка тут корупція є, що не дозволяє збільшити газовидобуток завдяки тому, що корумповане оточення Президента України роздає ліцензії на надра своїм посіпакам. Однак фракція "Батьківщина" утримується від голосування і за попередні закони, які також ми підтримуємо, з-за того, що є порушення Регламенту паном спікером. Стаття 27, пункт 10 каже про те, що спікер утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів крім випадків порушення норм депутатської етики. Спікер порушує і "клевеще" на фракцію "Батьківщина" та її

Дякую, шановні колеги! важливу новелу відносно необхідності дотримання Регламенту. Я хочу звернутися до всіх авторів поправок дотримуватися дуже жорстко норм Регламенту, і під час оголошення поправки говорити по суті поправки. По суті поправки, а не йти в політичні коментарі. Поправка номер 4, народний депутат Івченко. Не наполягає. Поправка номер 6, народний депутат пані Оля Бєлькова. Не наполягає. Поправка номер 8, народний депутат Івченко. Не наполягає. Поправка номер 12, народний депутат Сажко. Не наполягає. І так само 15-а - теж не наполягає. І поправка номер 20, народний депутат Бублик. Наполягає на ній Ляшко. Будь ласка, пане Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Прозорість у газовидобувній галузі надзвичайно потрібна. Я наведу нещодавнє рішення Полтавської обласної ради: кулуарний, корупційний спосіб 12 тисяч гектарів землі роздали Бог знає кому. Людям підіймають тарифи на газ, на комуналку, розказують, що немає газу і надо купляти за кордоном. А що ж ви надра полтавські, газоносні, багаті, роздаєте наліво конторам "рога і копита"? Полтавчани повинні платити по 13 тисяч гривень за газ, а корумповані фірми безплатно, без будь-яких конкурсів, без будь-яких тендерів в абсолютно непрозорий спосіб отримують газоносні надра. Тому я звертаюся до обласної Полтавської ради, до губернатора Головка негайно ініціювати зібрання позачергове сесії Полтавської обласної ради, скасувати рішення про виділення 12 тисяч гектарів надр і повернути у власність полтавської громади вкрадені надра. Дякую за актуальний коментар. В той же час звертаюсь з проханням, щоби все-таки ми рухалися по Регламенту і все-таки йшли по тілу поправок. Не наполягає пан Ляшко на голосуванні, тільки наполягав на репліці. 23 поправка. Будь ласка, Вікторія Пташник, прошу. Не наполягаєте?

дуже сподіваюся, що він буде прийнятий нарешті і ми дізнаємося хто стоїть за тим чи іншим бізнесом у видобуванні і, відповідно, яку ренту сплачує. Але в той же час я хочу звернути пані Ольгу на те, що у нас така структура, як Держгеонадра, очевидно, що потребує також реформування. Ця структура на сьогоднішній день працює непрозоро. А ми знаємо, що навіть у разі прийняття найякісніших законопроектів імплементація їхня також важлива. Тому я хотіла звернути вашу увагу і поставити вам питання. Чи плануєте

Я прошу по Регламенту так само президії дати можливість нормально працювати, не перебивати весь час президію. Будь ласка, коментар представника профільного комітету пані Бєлькової. Дуже дякую всім. Дуже дякую, пані Вікторія, за ваше питання. Дійсно, якщо сьогодні ми приймемо цей законопроект, нашим наступним кроком має бути розгляд докорінний, і реформа такої інституції, як Держгеонадра. На сьогодні… я також дуже дякую пану Олегу Ляшкові за те, що він підняв питання Полтавської облради. взагалі знущання. І, до речі, цей законопроект теж допоможе нам зрозуміти, де фактично криються певні корупційні ризики, які пов'язані у тому числі і з прийняттям рішення облрадами. Дякую. Дякую за роз'яснення суті законопроекту. Також ще раз звертаюся до всіх авторів поправок все-таки іти по тілу поправок, це буде правильно. 43 поправка. Народний депутат Сажко не наполягає. 44-а. Івченко, народний депутат. Не наполягає. Як тільки буде ваша поправка, я, звичайно, дам вам слово. 57-а. Сажко. Не наполягає. 60-а. Так само не наполягає. 62-а. Не наполягає. І 64-а. Це народний депутат Сажко. 65-а. Також не наполягає. 77-а. Сажко. Не наполягає. 81-а. Сажко. Не наполягає. І 82-а також він не наполягає. Тому що комітет якісно попрацював над законопроектом до другого читання. Будь ласка, 87 поправка. Народний депутат Рябчин. Будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Звертаю увагу громадян України, що президія вчергове упереджено ставиться до депутатів "Батьківщини" і коментує їх рішення, коли вони виступають по правках. По суті… А інших депутатів вони толерують. По суті правки зазначаю, що моя правка стосується надання повноважень органу зупиняти дію дозволів, надану суб'єкту розкриття інформації, якщо вони порушити законодавство про забезпечення прозорості у видобувних галузях. Те, що казали сьогодні доповідачі, Полтавська область, інші області, регіони, де про процедурі апробації, де по процедурі збільшення площі участка видають ліценції, не сплачуючи в бюджет України нічого, видають своїм олігархам, які потім роблять так звані "сплячі ліцензії". Вони не видобувають нічого, а намагаються чекати, коли прийдуть якісь іноземні компанії, які почнуть видобувати. І Україна провалює програму 2020 по видобутку газу і провалює енергетичну незалежність. Звертаю увагу сесійної зали, що президія іде згідно Регламенту по поправкам законопроекту. Дякую всім авторам поправок, які йдуть по тілу поправок і робить зауваження всім, хто робить політичні заяви під час поправки. Була тільки що оголошена поправка шановного депутата Рябчина. Будь ласка, коментар представника комітету, прошу. 11:26:57 БЄЛЬКОВА О.В. Шановний Олексій Михайлович, я вдячна вам за те, що ви приділяєте увагу деяким моментам непрозорості, які сьогодні є дійсно у видобувних галузях. Разом з тим, розуміючи вашу мету навести лад з видачею ліцензій, я особисто і наші колеги в комітеті не змогли погодитись, що нереформований регулятор Держгеонадра на сьогодні повинен отримати таке велике право, яке теж може бути корупційним, прямо забирати ці ліцензії, якщо їм там покажеться, що щось ми недоподали компанії. Давайте спочатку реформуємо цей орган і обов'язково підійдемо до питання цих "сплячих ліцензій", про які ви турбуєтесь. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Шановні колеги, ми чули роз'яснення пана Рябчина відносно його поправки і позицію комітету, чому вона була відхилена. Я дуже прошу визначитися зараз по поправці, прошу голосувати. Дякую. За-74 Поправка не приймається. Наступна - 88-а, пані Пташник. Не наполягає. Колеги, ми рухаємося вже до завершення обговорення поправок. Я прошу повертатися до сесійної зали. Остання поправка - 92-а, Ольга Бєлькова. Не наполягаєте? Пані Ольга, не наполягаєте. І, вибачте, 97-а, Бублик, народний депутат. Не наполягає. Шановні колеги, згідно Регламенту представник комітету має право на заключне слово, підсумовуючи, після обговорення поправок. Ми дякуємо за дуже чітке роз'яснення і тим, хто йшов по поправкам, і представника комітету, що цей законопроект стосується в першу чергу і того, щоб унормувати діяльність місцевих органів влади, які роздають ліцензії направо і наліво, і, власне, сподіваюся, що буде сьогодні голосування. Пані Ольга, будь ласка заключне слово. І прошу колег повертатися до зали. 11:29:08 БЄЛЬКОВА О.В. Шановні колеги, ну, я вже доволі багато сказала, наскільки важливий цей законопроект. Я хочу також наголосити на тому, що над ним працювало дуже багато компаній, представництв всіляких інвестиційних компаній, які ну-от щиро вболівають на сьогодні за те, щоб ми нарешті відкрили всі відомості, які необхідно суспільству розуміти для того, щоб відокремити ті ті компанії, які є позитивні, які негативні, які дійсно піклуються про те, щоб якісно оперувати на виданих ними ліцензіях і робити той бізнес, який вони оголосили. відокремити ті компанії, які сьогодні фактично, володіючи ліцензіями, не ведуть видобуток газу і інших природних ресурсів. Дуже прошу підтримати цей законопроект. Також прошу доручити комітету спільно з Юридичним управлінням Верховної Ради України провести техніко-юридичне опрацювання при підготовці законопроекту

у видобувних галузях. І під час обговорення поправок ми чули позицію всіх фракцій, що це сьогодні є законопроект критично важливий для наведення ладу у видачі ліцензій, боротьбі зі зловживаннями, корупції в цій сфері. Отже, колеги, обговорення завершене. Я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Це був довгий шлях до цього проекту закону. Комітет дуже ретельно його підготував до другого читання. І зараз ми маємо шанс зробити рішучий крок у подоланні корупції. Даний закон в першу чергу є антикорупційним законом. Я прошу всіх зайти в зал, приготуватись до голосування. Голів фракцій я прошу запросити всіх депутатів в зал. Обговорення завершено. І ми переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях № 6229 за пропозицією комітету в повторному другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо.

І в блоці другого читання наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" № 7304. І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Шиньковича Андрія Васильовича. Шановний пане Голово, шановні колеги! Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства на своєму засіданні 20 червня 2018 року розглянув порівняльну таблицю до законопроекту про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (реєстраційний номер 7304), прийнятого 15 травня 2018 року Верховною Радою України за основу. Всього надійшло 24 правки від народних депутатів. Всі поправки враховані, у тому числі 22 поправки враховані повністю, 1 поправка врахована частково, 1 поправка врахована редакційно. Також враховано рішення комітету та вимоги Постанови Верховної Ради України у частині доопрацювання зазначеного законопроекту із врахуванням основних положень законопроекту реєстраційний номер 7304-1, поданого народними депутатами Королевською та Солодом, у частині розширення кола осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік. Підготовлену редакцію проекту узгоджено з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Отже, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект № 7304 у другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати. Дякую вам. Переходимо до обговорення правок. Отже, я буду зачитувати ті правки, які відхилені. Немає відхилених правок. Будь ласка, Євтушок. Включіть мікрофон. Будь ласка, Євтушок, 1 хвилина. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Ну, насправді, шановні колеги і шановні наші виборці, ті, хто нас зараз має можливість бачити, якраз з першої години роботи парламенту тут чітко зрозуміло по меседжам, що тут уже намагаються приліпити ярлики окремі політики. Але я хочу сказати, що як можна подавати таку ініціативу від влади, коли в законі прописано, що головною причиною руйнування житла є не АТО чи ООС, а збройна агресія проти України? Тому я вніс поправку. І я дякую комітету, що ви підтримали її, що житло, яке зруйноване, знищене пошкоджене до стану непридатного для проживання внаслідок збройної агресії держави-агресора. Я дякую за таку поправку. А владі, яка вносить такі закони і в тіло записує, що руйнується внаслідок АТО чи ООС, ганьба! Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягає. Добре. Отже, колеги, я прошу, ми завершили обговорення. Прошу усіх заходити в зал, займати робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Прошу голів фракцій запросити усіх в зал.

зал. Переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (номер 7304) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-208 Я поставлю на повернення. Я прошу запросити в зал народних депутатів. Прошу по фракціях подивитись, кого немає в залі, і запросити в зал. Зараз я поставлю на повернення, я прошу усіх зайняти робочі місця. Колеги, мені прозвучала пропозиція, що готові проголосувати без 14 правки. Так це чи не так, колеги, без 14 правки? Отже, прошу, але першим ми маємо повернутися. Колеги, я поставлю без 14 правки, але спочатку ми маємо повернутися. Я поставлю так, як була пропозиція від вас. Отже, перше голосування – це повернення. Прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону "Про житловий фонд соціального призначення" (7304). Перше голосування – це повернення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати повернення. Потім я поставлю без 14 правки. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За повернення, колеги. Голосуємо. 210. По фракціям покажіть. "Блок Петра Порошенка" – 89. Я ж попереджав, що я поставлю без 14-ї. Дайте голоси повернутися, я поставлю таким чином. "Народний фронт" Колеги, я ще раз поставлю. Якщо ми не назбираємо голоси, закон буде відхилено. Я ще раз наголошую для груп депутатів, які наголошували на небезпеці 14 правки: я поставлю на голосування без 14 правки, але ми маємо спочатку повернутися. Отже, я поставлю ще раз на голосування. Прошу всіх приготуватись. Я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (№ 7304). Я прошу зайти в зал, взяти участь в голосуванні. І прошу усіх підтримати і прошу проголосувати за повернення. Колеги, поверніться в зал. Я повторюю десятий раз: я поставлю на голосування без 14 правки, але спочатку ми маємо повернутись, ви просто будьте уважними і голосуйте уважно. Перше за повернення я поставлю без 14-ї. Спочатку повернутись. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати повернення. Прошу підтримати. П'ять голосів. Я ще раз поставлю. І хочу наголосити, що буквально під час голосування кілька депутатів вийшли з зали. Пане Артур, кілька депутатів вийшли з зали під час голосування і зараз виходять. Ви можете організувати дисципліну в залі і в своїй фракції? Отже, колеги, я прошу всіх зайти в зал і взяти участь в голосуванні. Під час роботи парламенту депутати мають бути в залі і приймати участь в голосуванні. Отже, прошу зайняти робочі місця. Прошу приготуватись до голосування. поверніться на місця. Наголошую ще раз, що я поставлю цей проект закону на голосування без 14 правки, але для того нам необхідно повернутись до його розгляду і тільки потім ми можемо це зробити. ще раз на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (номер 7304), повернення. Прошу усіх взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати прошу підтримати. Колеги, уважно, кожен голос, голосуємо за повернення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати, голосуємо. Кожен голос, уважно. 242. Повернулись. І тепер я ставлю на голосування проект Закону 7304 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати, кожен голос, без 14 правки, за виключенням 14 правки. Отже, для протоколу: без 14 правки з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, колеги.

244 – за. Закон прийнято. Отже, колеги, ми завершили блок другого читання. Ми можемо переходити до блоку першого читання. читання. І у нас першим стоїть в цьому блоці проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№8394). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати. 175 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України, автора проекту закону Фріз Ірину Василівну. Будь ласка, пані Іра. Шановні колеги, прошу вашої уваги! Зазначений законопроект спрямований на встановлення справедливості, на встановлення справедливості і потужний сигнал від нашої держави військовослужбовцям, які вийшли з окупованих та анексованих територій і залишилися вірними присязі України. Сьогодні в законодавстві, на жаль, не врегульовано питання забезпечення житлом та перебування на квартирному обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які прибули з тимчасово окупованих територій та за якими зберігається право власності або користування на квартири, що залишились на тимчасово окупованих Проект Закону 8394 було розроблено спільно з робочою групою Міністерства оборони, він має погодження від Кабміну. Прошу під час голосування врахувати правки під стенограму, які з'явилися після консультацій і які є погодженими як зацікавленими міністерства, так і з авторським колективом. Перше. У "Перехідних положеннях" передбачити, що закон вступає в силу з 1 січня 2019 року. Це дасть можливість передбачити відповідні видатки у бюджеті на наступний рік. Друге. Перший абзац пункту 2 викласти в такій редакції: "Військовослужбовці, які проходили військову служби на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, визнані тимчасово окупованими, продовжують службу у військових формуваннях України, а також члени їх сімей, які проживають разом із ними та отримали статус внутрішньо переміщених осіб". Далі по тексту. Прошу підтримати законопроект 8394 за основу і в цілому в такій редакції. Це не лише виконання обов'язку нашої держави перед військовослужбовцями, які залишися вірними присязі – це потужний сигнал того, що Україна виконує свої зобов'язання як держава перед громадянами. Цього законопроекту від нас з вами чекають військовослужбовці ВМС України, морської піхоти, які… 30 секунд завершити, будь ласка. ФРІЗ І.В. Я знаю, що зараз за цим голосуванням будуть спостерігати військовослужбовці багатьох родів та сил, тому прошу вас підтримати зазначений законопроект і встановити справедливість в цьому питанні. Дякую. Дякую, шановна пані Ірино. Слово для співдоповіді надається від профільного Комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергію Пашинському голові комітету. Юрію Березі. Будь ласка, Юрій Береза від Комітету профільного з питань нацбезпеки і оборони зараз представить позицію комітету. Прошу з місця увімкнути мікрофон. Юрію Березі, прошу. З місця прошу Юрію Березі увімкнути мікрофон. Будь ласка. я хотів би звернутися і підтримати пані Ірину в прийнятті цього закону, тому що він надважливий якраз для всіх тих українців, які, незважаючи на всі перипетії 2014 року, на всі завірення і вмовляння окупанта в Криму, в Донецьку – це стосується якраз тих військовослужбовців і українців, в першу чергу, які не зрадили присязі, які не зрадили Україні. І якраз відношення, наше відношення в цій залі досить важливе. Важливе в тому, як ми показуємо, як ми їх підтримуємо, що ми зробили і що ми зробимо для них. Тому я хочу закликати всі фракції як один об'єднатися, особливо всі фракції, які є українськими, проголосувати, всі фракції, які є патріотичними. Цей закон досить необхідний, цей закон потрібен. десятки тисяч людей чекають на прийняття цього закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Юрію, за висловленню позицію комітету. Шановні колеги, прошу записатися на обговорення законопроекту.

По-перше, шановні колеги, дорогі співвітчизники, хочу чистосердечно зізнатися в тому, що голосував за законопроект моєї колеги Бєлькової щодо прозорості газового ринку, але випадково абсолютно вперше в житті по долі випадку "зкнопкодавив", нажав абсолютно чужу картку. Звичайно ж, Каплін і вся наша команда за цей закон, прозорість на газовому ринку має бути бездоганною. Більше того, ми виступаємо за категоричну націоналізацію всього нафтогазового ринку, усіх мереж, всіх нафтопереробних заводів, все це належить, надра в тому числі, нашій державі, нашому народу. І так і буде після приходу нашої політичної сили новою фракцією до парламенту. Щодо цього закону, хочу сказати, що він вирішує колізію, юридичну колізію, пов'язану із 42 статтею Житлового кодексу, через яку наші військовослужбовці, які мають своє житло на Донбасі або в Криму, не можуть його отримати тут. Але ми повинні розв'язувати серйозне питання, комплексно розв'язувати питання забезпечення житлом наших Ми за останні півроку провели більше 25 виїзних засідань Комітету з питань соціальної політики, у тому числі на Донбасі у "сірій" зоні. І там скрізь наші колеги, наші співвітчизники, наші військовослужбовці, переселенці говорять про проблему номер один – забезпечення житлом. напрацьовано разом з обласною Харківською державною адміністрацією цільова системна програма, яка дасть можливість побудувати за кошт держави таке житло і дати переселенцям і військовим. Ми маємо економічні розрахунки, які дозволять фактично забезпечити житлом повністю всіх тих, хто пристали на позицію європейської України і таким чином держава підставить реально своє плече тим людям, які за суверенітет, за незалежність, за Україну і проти геноциду над простими людьми, проти окупації з боку Росії України. Дякую. озвучувати позицію фракції відносно обговорюваного законопроекту, а не робити політичні заяви. Будь ласка, Максим Бурбак, запрошую вас до виступу. 11:52:37 БУРБАК М.Ю. Прошу передати слово Ігорю Лапіну. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ігор Лапін представить позицію "Народного фронту". Шановні колеги, я закликаю всіх зараз припинити гуляти по залу і виходити поза зали, а об'єднатися навколо даного законопроекту. Ви знаєте, ми дуже добре пам'ятаємо як наші військовослужбовці в Криму, ті, що не зрадили присязі, вийшли і співали Гімн України, а ми казали, що вони герої, тому що вони спромоглися на це, не побоявшись дул автоматів. За цей час, ми знаємо, що дуже багато військової техніки, яка належить Україні, переїхала через так звані блокпости сепаратистів і російських загарбників і разом з особовим складом і з сім'ями, із дітьми переїхали на територію, яку контролює Україна і українські війська. ми стикнемося з цією проблемою, що нам потрібно їх буде… їх підтримати. Ми бачимо. От на моєму мажоритарному окрузі місто Луцьк. На сьогоднішній день буде розміщатися одна з таких військових частин, які не зрадили присязі. І ми знаємо проблеми міста, яке не в стані саме по собі забезпечити їх житлом. Тому я дуже прошу підтримати даний законопроект, об'єднатися навколо цього законопроекту, і таким чином подякувати тим, хто не зрадив присязі. Дякую. Слава Україні!

Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми, безумовно, будемо підтримувати цей законопроект, тому що проблеми соціальні військовослужбовців, які втратили свої домівки, які втратили своє житло на окупованих територіях і не можуть туди повернутися, вони вимагають ще більш підтримки, ніж ті, які мають тут своє житло і живуть на своїх територіях. Але ми передивилися уважно запропонований бюджет, який пропонується на 2019 рік, і там, на жаль, проблема наших військовослужбовців в забезпеченні їх нормальною достойною зарплатою абсолютно не відображена в цьому бюджеті. За нашими підрахунками більше 20 мільярдів гривень не вистачає на те, щоби підвищити зарплати тим військовослужбовцям, які захищають сьогодні нашу країну на Сході. Лише порівняйте. Для прикладу: снайпер, який виконує бойові завдання в зоні АТО отримує 15 тисяч гривень; снайпер, який в НАБУ проводить шоу і незрозуміло чим займається, отримує 80 тисяч гривень зарплати. Це абсолютна несправедливість сьогодні в державі, яку ми вимагаємо виправити. Офіцери Збройних Сил України мають отримувати більше, ніж представники правоохоронних органів тут, в Україні, які заробляють космічні зарплати, і в той час абсолютно неефективні. Ми вимагаємо, щоби питання контрактної армії, яке сьогодні постало, і забезпечення кадрів, які… проблема сьогодні в армії, це можна вирішити лише одним шляхом – підвищенням зарплати. Команда Радикальної партії Олега Ляшка постійно наголошує, і останній раз, коли ми були з лідером Олегом Ляшком на фронті під час Дня незалежності, цю проблему військовослужбовці якраз і говорять. У нас є сильна армія, у нас є озброєння, але що не вистачає сьогодні бійцям? Не вистачає зарплати, тому що вони знають, що їхні сім'ї вдома не можуть заплатити комуналку, не можуть купити ліки. І як буде нормальний солдат захищати країну, знаючи, що їхня сім'я голодує? Тому ми вимагаємо забезпечити нормальну зарплату військовослужбовцям на 19 рік. Дякую за виступ. Шановні колеги, все ж таки закликаю нам обговорювати зараз даний законопроект, а не бюджет на наступний рік. І виступ зараз, позицію фракції "Самопоміч" представить Тарас Пастух. Прошу вас, пане Тарасе. Шановні народні депутати, я хочу повернутися до самого предмета законопроекту після того, коли ми почули про ринок газу, про зарплати військовослужбовців. Про що ж насправді говорить цей законопроект? Він говорить про те, що в нас є військовослужбовці, які проходили службу на окупованих і анексованих територіях. І відповідно у порядку тої черги, в якій вони знаходилися, вони отримали своє житло. Відповідно вони його приватизували, отримали право власності на те житло. Враховуючи те, що в нас відбулася на території України окупація частини наших земель і, власне, військовослужбовці, які не зрадили присязі, повернулися разом із своїми підрозділами на підконтрольну Україні територію, вони не мають можливості скористатися своїм правом і отримати відповідно житло. Тому відповідно автори законопроекту запропонували наступний механізм, що держава отримує у власність те житло, яке є у військовослужбовців на окупованій території, натомість дає можливість їм скористатися правом отримати житло на підконтрольній території України. І коли ми відновимо свій контроль на окупованій частині частині Донецької, Луганської областей, анексованій частині відповідно всього Криму, відповідно держава зможе це житло надати наступним військовослужбовцям для забезпечення їх соціальних потреб. Тому, власне, це рішення потрібно сьогодні, власне, для підтримки і показати нашим військовослужбовцям і на противагу тим, які залишилися і не вийшли з окупованої території, що держава Україна піклується за тих військовослужбовців, які дотримуються своєї присяги. Але важливо, щоби ми, голосуючи законопроект, врахували, власне, ту поправку, яка була озвучена з голосу, тому що була, на жаль, категорія військовослужбовців, які вийшли з окупованої території, побули 3-4 місяці у складі військових підрозділів Збройних Сил України, піддалися на брехню Росії і повернулися назад на цю окуповану територію. Тому важливо, щоби, власне, було так як зацитовано одним з співавторів даного законопроекту, що військовослужбовці, які продовжують… 15 секунд завершити. ПАСТУХ Т.Т. … які продовжують службу у формуваннях Збройних Сил України, інших військових формуваннях на території України. Власне, таким держава Україна повинна допомагати і надалі і показувати позитивний приклад щодо всіх решта військовослужбовців. Дякуємо за дотримання регламенту і висловлену позицію. Шановні колеги, я продовжую засідання на 5 хвилин для того, щоби ми змогли закінчити, завершити, вірніше, обговорення цього законопроекту і проголосувати. До слова запрошується від "Батьківщини" шановний колега пан Кожем'якін. Він представить позицію своєї фракції. Будь ласка. 11:59:18 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Шановні колеги, друзі, не друзі, ті, хто хоче говорити погані речі про "Батьківщину" і фракцію, і партію, ті, хто колись в ній служив, віддавав все до останнього для того, щоб носити партійний білет, носити значок і входити, з почестями входити у фракцію. Фракція "Батьківщина" завжди голосувала і буде голосувати за питання пов'язані з соціальним захистом військовослужбовців і за все, що пов'язано з обороноздатністю нашої країни. Але, на жаль, деякі політикани чи політики, вони продовжують розказувати про те, що єдина фракція і партія сьогодні є великим злом в Україні. Я згадую 9-й рік, 2009-й перед виборами Президента, коли тоді вони разом зі мною під стінами в'язниці, лікарні кричали "Банду геть!" або "Юлі волю!" Я хотів би вас попросити, шановні колеги і друзі,

подалі це не робив. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! У нас завершується обговорення. Я дуже прошу повертатися до сесійної зали всіх депутатів для того, щоб ми змогли проголосувати цей законопроект. Ще є прохання від профільного комітету зараз його прокоментувати. Я від позафракційних, з вашого дозволу, як один із співавторів законопроекту з місця візьму одну хвилину і звернуся також до сесійної залі як один із співавторів законопроекту з проханням його підтримати і проголосувати. 12:01:18 ГЕРАЩЕНКО І.В. І мені здається, що на четвертому році російської агресії проти України цей законопроект вже є нашим великим боргом перед військовослужбовцями, які не зрадили присязі. І є пропозиція проголосувати його з запропонованими поправками, я хочу звернутися до мерів міст, в яких сьогодні дислоковані військовослужбовці і частини, які вийшли з окупованого Криму чи Донбасу. Це непристойно,

мер міста, сьогодні громада допомагає знайти житла і це треба тільки підтримати. І як негативний приклад я хочу навести мера Костянтинівки і владу Костянтинівки, яка сьогодні забирає в легендарної бригади гуртожиток, де живуть хлопці військові, тому що вони хочуть це забрати під якісь інші потреби.

Отже, колеги, прошу заходити в зал, прошу займати робочі місця. Я продовжую на 5 хвилин засідання. Прошу приготуватись до голосування. 1 хвилина від комітету – Вінник, 1 хвилина. І голосуємо. За 1 хвилину буде голосування. Прошу всіх зайняти робочі місця. Будь ласка, пане Іване. Колеги, підсумовуючи дискусію, комітет буде пропонувати голосувати за основу та в цілому цей законопроект з тими правками, що він набуває чинності з 01.01.2019 року, щоб ми виконали умови Бюджетного кодексу щодо наявності відповідного фінансування в розписі. По-друге, правки депутат Ірини Фріз, які озвучені під стенограму, і правки від колеги по комітету Пастуха мусять бути враховані з метою уникнення будь-яких маніпуляцій чи зловживань, які можуть виникати у зв'язку з неоднозначним тлумаченням окремих положень. Тому принцип правової визначеності є той принцип, якого ми мусимо дотримуватись під час голосування цього акту в цілому. З техніко-юридичними правками і з тими правками, які я озвучив під стенограму, прошу поставити на голосування в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 8394) з поправками, які озвучив під стенограму представник комітету Іван Вінник. За основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо відповідально і уважно. Кожен голос. Голосуємо. За-269 Закон прийнятий. Вітаю, колеги. проектом закону, який ми будемо розглядати після перерви, це буде проект Закону 8490. Я прошу і доповідача Павла Петренка бути у залі. Прошу всіх о 12:30 прибути в зал для продовження нашої непростої, але такої важливої для країни роботи. Отже, колеги, оголошую перерву до 12:30.

року (№ 2213) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" Законопроект важливий, прогресивний. Доповідач - міністр юстиції перебуває в залі. Я тільки поставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Якщо будуть голоси, пройдемо за скороченою, якщо ні - підемо по повній. Отже, прошу всіх приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону 8490 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-53 Рішення не прийняте. Поміж фракціям є тверде переконання, що даний законопроект необхідно обговорювати за повною процедурою. І я з повагою до волі залу оголошую початок розгляду проекту Закону 8490. І запрошую до доповіді міністра юстиції Петренка Павла Дмитровича. Будь ласка, пане Павло.

Доброго дня, шановні колеги! Насправді це надзвичайно важливий законопроект. І я хочу нагадати всім українським депутатам, українським громадянам, що в Україні працює близько 3 мільйонів підприємців. Це фактично кожен десятий українець займається активною підприємницькою діяльністю в цілях для того, щоб прогодувати себе, сплатити податки і утримувати весь державний апарат. Україна завжди була тою країною, де до підприємців відносилися не з повагою, а використовували їх фактично в своїх цілях. В цілях спрямованих на тиск, на бюрократію і на придушення будь-яких підприємницьких ініціатив. І ця тенденція складалася протягом останніх 20 років. На жаль, це була тенденція і візитна картка всіх правоохоронних органів. Саме тому в кінці минулого року український уряд виступив з однією з своїх ключових ініціатив щодо боротьби з шаленим тиском на український бізнес. Боротьби з тиском на тих людей, які створюють в країні додатковий продукт і всі всі свої дії спрямовують на те, щоб зростала українська економіка. Тоді ця ініціатива отримала назву "Маски-шоу стоп". Чому так? Тому що саме з "Маски-шоу" асоціювалися у українських підприємців приходи різного роду правоохоронців до офісів, перевертання цих офісів, вилучення документів і зупинення фактично роботи нормальних підприємств. Уявіть собі, які цифри ми констатували за останні роки щодо обшуків. Приблизно щороку понад 100 тисяч обшуків відбувається по всій країні. Кожен рік ця кількість збільшується з арифметичною прогресією. Тому в кінці минулого року спільно з представниками бізнес-асоціацій, з українськими підприємцями і малого, і середнього бізнесу ми розробили перший пакет законів "Маски-шоу стоп". Нагадаю, які тоді були ініціативи включені до цього пакету законів. Перше. Це обов'язкова відеофіксація всіх обшукових дій, які здійснюються правоохоронцями. Друге. Це фіксація винесення ухвали суддею, який дає дозвіл фактично на зупинення підприємства. Тому що ми констатували, що деякі судді витрачали на прийняття таких ухвал по декілька секунд свого робочого часу. Третя новація, яка була введена, - це обов'язковий доступ і допуск адвоката до проведення слідчих дій, які здійснюються проти особи. Четверта новація, яка тоді була прописана в законі, - це гарантований строк кримінальних розслідувань, щоб справи, які порушувалися, не перетворювалися на безстрокові серіали і мильні опери проти українського бізнесу з ціллю, щоб їх обкладати даниною. І остання, але не менш важлива новація яка тоді була прийнята в законі, полягала в тому, що правоохоронним органам заборонялося повторно відкривати кримінальні справи по тим самим фабулам, для того щоб прибрати фактично "каруселі" проти бізнесу, коли мінялося тільки одне слово в фабулі і один слідчий орган, обібравши підприємця, передавав ці матеріали іншому слідчому органу для того, щоб той по другому кругу обібрав підприємця. Ці закони, які були розроблені урядом і підтримані вами в цьому сесійному залі конституційною більшістю, почали працювати. Дійсно, ми бачимо позитивну тенденцію. Дійсно, зараз "маски-шоу" - це вже не правило, а виняток. Ми це можемо констатувати по кількості скарг, з якими звертаються підприємці до Офісу бізнес-омбудсмена, підприємці до Офісу бізнес-омбудсмена, надійшло 109 скарг на дії правоохоронних органів. Причому 60 відсотків цих скарг, тобто більшість цих скарг, стосуються періодів, які фактично охоплювали той період, коли ще закон не діяв. І ми констатуємо, що зараз вже важче правоохоронним органам тиснути на бізнес. Але ми проаналізували як Міністерство юстиції ці новації і побачили, що є низка прогалин, якими ще користуються певні люди в погонах, які працюють не на закон, а на свої власні інтереси. Ми, на жаль, констатуємо, і це позиція бізнес-омбудсмена і бізнес-асоціації, що залишилася практика повторного порушення кримінальних справ, вона більш замаскована. Умовно кажучи, якщо раніше порушували кримінальну справу проти директора і фактично займалися тиском на підприємство, то зараз роблять це більш віртуозно, замість директора порушують проти бухгалтера, проти інших працівників підприємства, але все ж таки цілі і методи залишилися старими. Тому на початку поточного року за дорученням Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана ми відновили роботу робочої групи спільно з нашими представниками бізнесу і розробили другий пакет законів, які сьогодні презентуються в цьому залі. Суть цих законів зводиться до наступного: дати можливість чесному громадянину і чесному підприємцю захиститися від свавілля слідчого, який порушує закон, дати можливість підприємцю подати скаргу до суду, якщо слідчий порушив повторну кримінальну справу по тій самій фабулі; дати можливість чесному підприємцю оскаржити неправомірну бездіяльність слідчого органу, якщо справа розглядається більше одного року чи більше 18 місяців і безпідставно не закривається; дати можливість відповідному підприємцю чи громадянину вимагати відшкодування збитків персонально з прокурора і слідчого, які допустили порушення його прав незаконними обшуками, вийомками або негласними слідчими діями. Саме такі новації прописані в даному законопроекті, саме такі новації, ми вважаємо, дадуть додатковий інструмент захисту українських підприємців, українських громадян від неправомірного втручання в їхню підприємницьку діяльність, в їхнє особисте життя, і саме основне, дадуть сигнал українському бізнесу і інвесторам про те, що країна стає все ж таки територією комфорту для підприємця, а не територією, вірніше, зоною, де цього підприємця лякають, тиснуть і займаються із нього вимаганнями. Шановні народні депутати! Якщо говорити коротко і просто для українських громадян, цей другий пакет він створює додатковий інструмент для захисту людини від незаконного кримінального переслідування. Цей другий пакет законів дає можливість притягнути конкретного перевертня в погонах до відповідальності, персональної, майнової відповідальності, за збитки, які він спричинив або підприємцю, або простому громадянину. Цей другий пакет законів – це є наступний крок до відновлення справедливості в країні і до того, щоб наші правоохоронні органи працювали дійсно в правовому полі і захищали громадянина, захищали підприємця, захищали кожну особу, яка має права, визначені Конституцією і законом України. Саме тому я звертаюсь до вас провести сьогодні широке обговорення в цій сесійній залі даних новацій. профільному комітету, голові профільного комітету Андрію Андрійовичу Кожем'якіну за його персональну, особисту участь і в розробці, і в проведенні даного законопроекту через комітет. Хочу подякувати кожному члену комітету і кожному народному депутату, який долучився до розробки як першого пакету законів "Маски-шоу стоп", так і другого пакету законів. Я хочу так само подякувати представникам правоохоронних органів, які по своїй абсолютній більшості є конструктивними і йдуть назустріч бізнесу для того, щоб захищати чесний бізнес, захищати тих людей, які створюють додаткову продукцію країні. І хочу звернутися зараз до всіх народних депутатів з проханням, щоб ми підтримали даний законопроект в цілому для того, щоб він став законом і вже найближчими тижнями запрацював, і дав можливість прибрати ті останні відгуки радянської репресивної правоохоронної системи у спілкуванні з бізнесом, дав можливість чесному бізнесу і чесним громадянам захистити свою честь і своє право в суді. І так само хочу звернутися до українських судів, які зараз проходять процес трансформації. Прошу вас, використовуйте ті законодавчі ініціативи, які ми приймаємо, по совісті, виходячи з духу і букви закону і Конституції, де право людини і громадянина є основоположним, тому що без цього в України немає майбутнього, без цього ми не побудуємо, дійсно, країну, де буде територія справедливості і закону. Шановні народні депутати, щиро вам дякую за увагу. І прошу всіх зараз змобілізуватися, провести обговорення даного законопроекту і прийняти його в цілому як закон. Дякую. Дякую. Прошу провести запис для запитань до доповідача.

В мене запитання до міністра. Пане міністр, є приклад використання саме правоохоронних органів – Одеська область, де і прокуратура, і очільник області, правоохоронець, просто-на-просто власників брали, били, а потім саджали в тюрму, хоча ці власники вже протягом десяти років знаходяться в реєстрах, і змін ніяких не було. Як з такими очільниками? Чи передбачено у вашому законопроекті саме щось робити з такими очільниками цілих областей правоохоронних структур, що з ними робити? А очільник, наприклад, тієї самої прокуратури вже, Генеральної прокуратури і центральних, ну, Аваков просто-на-просто скидає…

до якої входять представники правозахисних організацій і представники бізнес-асоціацій, а також бізнес-омбудсмен, яка уповноважена розглядати такого роду справи і скарги і приймати відповідні рішення, які є обов'язковими для керівників правоохоронних органів. Тому прошу дуже, щоб по таким фактам зверталися безпосередньо до цієї комісії, яка очолюється керівником вищого виконавчого органу влади. Друге. Наскільки я знаю, дійсно чинний Генеральний прокурор зараз проводить серйозну роботу по очищенню правоохоронних органів прокуратури. І я переконаний, що такого роду факти відійдуть в минуле, вже відходять в минуле, тому що тільки нормальна законна робота правоохоронного органу будь-якого дає можливість відновити довіру громадян до всіх інституцій державної влади. І цей закон, і ті закони, які ми будемо приймати в частині реформування правоохоронної судової… Дякую. Наступним запрошую до слова народного депутата Євтушка. Прошу. 12:52:27 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Пане міністр, скажіть, будь ласка, чи посилюється відповідальність посадових осіб органів досудового розслідування? А також чи надаються додаткові можливості для учасників провадження та інших осіб, права чи законні інтереси яких зачіпаються у зв'язку з кримінальним провадженням у даному вашого проекті? Дякую. Дякую за запитання. Так, дійсно цей законопроект передбачає посилення відповідальності конкретних представників правоохоронних органів, які порушили права особи, в тому числі введення обов'язкової майнової персональної відповідальності такого слідчого прокурора, якщо буде встановлено, що його дії були спрямовані на порушення прав, наприклад, Так само ми даємо додаткові інструменти нашим підприємцям і громадянам для свого захисту в суді. Якщо, наприклад, особа не є фігурантом кримінальної справи, фактова кримінальна справа, але до цієї особи приходять з обшуками, забирають документи, техніку, Раніше ця особа не могла свої права захистити і оскаржити бездіяльність або дії слідчого, тому що вона не була підозрюваною, вона не була потерпілим у цій справі. Цей закон дає таку можливість кожному чесному громадянину і підприємцю оскаржити неправомірні дії або бездіяльність правоохоронних органів, якщо особа доведе, що її права напряму порушуються. А правопорушенням цих прав є: незаконний обшук, незаконне прослуховування, незаконне втручання в приватне життя. Тому це додаткові інструменти, якими ми фактично... Дякую. Дякую доповідачу. І ми переходимо до доповіді. Все, завершився час на запитання. Дякую. Запрошую до слова співдоповідача - голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності народного депутата Андрія Кожем'якіна. Дякую, пані Оксана. Шановні колеги, Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування (№ 8490). Цей законопроект є логічним продовженням Закону України від 16 листопада 2017 року (№ 2213) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" (так званий закон, який ми називали "Маски-шоу стоп") та уточнює окремі його положення щодо посилення правої захищеності учасників кримінального провадження. Законопроектом пропонуються зміни до Кримінального процесуального кодексу, Цивільного кодексу, а також до Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду", зокрема пропонується: Перше. Надати іншій особі, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представнику права заявляти клопотання слідчому прокурору про закриття кримінального провадження, якщо існує не скасована постанова слідчого прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої статті 284 Кримінально-процесуального кодексу.

Ухвала слідчого судді про відмову задоволення відповідної скарги може бути оскаржена в апеляційному порядку (частина друга статті 309 Кримінально-процесуального кодексу в редакції проекту). Третє. Змінами до статті 307 КПК встановлено, що ухвала слідчого судді, якою задоволено скаргу на рішення дій чи бездіяльність органу досудового розслідування, направляється керівнику органу, службовою посадовою особою якою є слідчий, прокурор, для організації проведення службового розслідування та вирішення питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Четверте. Передбачається можливість держави це зараз я розкажу ще раз, повторюсь, що говорив пан міністр, пан Петренко, - передбачається можливість держави у випадку відшкодування шкоди, завданої слідчим, прокурором, за рахунок державного бюджету, застосувати право зворотної вимоги до винних осіб у разі встановлення в їх діях складу не лише кримінального правопорушення, а й за наявності ознак дисциплінарного проступку за результатами службового розслідування. Тобто зміни до статті 130 Кримінального процесуального кодексу і статті 11.91 Цивільного кодексу України. Такого зараз нема, такого в історії українського правосуддя теж не було, і роботи правоохоронних органів також не було, але це діє і працює в розвинутих європейських демократичних державах. Тобто якщо слідчий або прокурор ведуть себе незаконно, якщо вони дозволяють собі ті дії, які підпадають під дисциплінарний статут або прокуратури, або Національної поліції: вони обмежують права, вони наносять якісь образи, не дай Боже, навіть якийсь фізичний вплив, - то тоді всі гроші, які судом буде винесено рішення про повернення цих грошей, то будуть робити не з державного бюджету, а з карману цього неродивого, вибачте, слідчого або прокурора, або робітника, який проводить слідчі дії. Тому комітет ухвалив рішення: 14 голосів – за, 1 – утримався, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні зазначений проект прийняти за основу. Але після того, як будуть внесені після консенсусу і робочої групи деякі зміни з боку фракції, від фракції "Самопоміч", там 3 правки, то члени комітету не проти, якщо буде запропоновано проголосувати цей законопроект в цілому. Дякую. Дякую вам. залишайтеся, будь ласка, за трибуною. І ми проводимо запис для запитань до співдоповідача. Прошу народних депутатів записатися для запитань. Прошу.

Дякую.

можуть зіткнутися кожного дня з порушенням їх прав в органах прокуратури, правоохоронних органах, слідства. І тут треба подякувати нашим колегам, які зараз опікуються цим питанням. На жаль, дуже серйозно розбалансували Кримінально-процесуальний кодекс, і на сьогодні це використовується тими представниками правоохоронних органів, які хочуть здобути якісь свої доходи на порушенні прав людей. Тому, Андрій, ми підтримуємо цю ініціативу. Сподіваємося, що з вашого комітету буде більше виходити таких законопроектів. Дякую. Дякую, Валерій Володимирович. який приходить в Верховну Раду, він сьогодні хоче внести свій вклад, свій внесок зробити в Кримінально-процесуальний кодекс. Або сам або за допомогою тих, хто з ним працює. Оце, ці всі речі, вони й дали можливість сьогодні правоохоронцям, скажемо так, маніпулювати деякими речами. Я вам скажу відверто, майже всі правоохоронні органи проти цього закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Мельничука. Пан Андрій, як ви дивитеся на те, що фактично правоохоронні органи в регіонах, вони віддані на відкуп Дякую, то вищестоящий орган просто спускає назад в регіони, вони всередині у себе роблять розслідування і справи просто валяться і так далі. Ми нічого не можемо зробити, ні допомогти громадянам, нічого. Чи передбачено вашою вашою групою законів, змін в КПК, щоб саме вищестоящий орган розбирався з цим і наказував нерадивих начальників на місцях? дякую, пане Сергій. Справа в тому, що вся філософія Кримінально-процесуального кодексу як закону, як, ну, скажемо так, тієї книги, по якій повинні працювати правоохоронні органи і судові органи, там все виписано, те, про що ви говорите: і контроль, і звіт, і оскарження, і таке інше. Але в нашому комітеті працює дуже багато досвідчених генералів правоохоронних органів і тих людей, які сьогодні зробили єдине в комітеті ціле по забезпеченню контролю за такими справами, про які ви говорите. Тому я рекомендую, моя рекомендація – звертайтесь до нас. У нас відпрацьована практика контролю аж до, вибачте, до самого, самого районного відділу. І коли вони знають, що цей комітет Верховної Ради буде контролювати, вони зроблять так, як треба. Дякую.

Шановний Андрію Анатолійовичу, шановні депутати! У мене не питання, у мене пропозиція. В цьому законі ставляться дуже важливі питання. Що коли правоохоронці порушують права людей, хтось… проводяться незаконні обшуки або людина сидить у СІЗО, а потім виявляється, що вона була не винна, не було доказів, то давайте на комітеті надамо оцінку і проведемо аналіз, а скільки разів взагалі в нашій країні виплачувалися кошти тим особам, які незаконно відсиділи у СІЗО і по яких суд встановив, що вони були не винні? Це не запитання, це пропозиція. 13:04:38 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Дякую, пане Антоне. Я думаю, що зі всіма пропозиціями, які ідуть від членів нашого комітету, я завжди погоджуюсь. Дякую. Дякую. Я дякую співдоповідачу. Ми переходимо до обговорення. Прошу народних депутатів підготуватися, ми зараз проведемо запис для обговорення законопроекту від депутатських фракцій. Прошу провести запис.

Запрошую до слова народного депутата Масоріну від фракції "Народний фронт". Антон Геращенко, прошу. Шановна головуюча, шановний український народе, шановні народні депутати! Наша фракція буде підтримувати цей закон у повному обсязі. Тому що закон, запропонований міністром юстиції паном Петренко, він буде сприяти тому, щоб держава відшкодовувала гроші тим особам, які потерпіли від незаконних співробітників всіх правоохоронних органів. На сьогодні у нас є катастрофічна ситуація, коли хтось з правоохоронців взяв рішення суду у судді, який не задумався і порушив права людини, проводять обшуку, саджають людей до СІЗО, порушують іншими шляхами їх права. Після того виявляється, що людина була невинна. В усіх цивілізованих країнах це питання вирішується дуже просто: винні правоохоронці вони повинні сплачувати гроші, держава повинні ці гроші відшкодовувати, а ті, хто порушив значно права людей, відповідати за кримінальним законом, а також звільнятися з правоохоронних органів. Тому є певний баланс між бажанням деяких правоохоронців зробити собі зірочки на погонах, між бажанням грабувати людей через корупцію, через рейдерство і те, що держава після прийняття такого закону зможе більш краще переслідувати тих правоохоронців, які порушують права людей. Тому прошу підтримати у повному складі. Цей закон не для партії влади, цей закон для всього народу України. Тому прошу підтримувати і опозицію, і нефракційних депутатів. групи "Відродження" запрошую до слова народного депутата Писаренка. Прошу. Шановні колеги, не багато законопроектів хочеться підтримувати, що вносяться з такої тематики. На жаль, частіше законопроекти регулюють посилення прав правоохоронців і погіршення прав та свобод людини і громадянина. Цей законопроект містить норми, які дещо дозволяють пом'якшити сторону захисту. Я сподіваюсь, що ми зможемо прийняти це, такий законопроект і потім реалізувати його зможуть адвокати вже в процесі завдяки тому, що з'являються певні додаткові права у сторони, яка захищається. Але нам з вами потрібно бачити картину в цілому, ширше бачити, що відбувається в судовій системі, бачити, що зараз намагаються і адвокатуру поставити на коліна, внесено відповідний законопроект і нам потрібно дуже уважно до цього віднестися. Тому нам треба, як парламенту, крок за кроком дивитися, де ми покращуємо життя людей, і де ми робимо більше для посилення їх прав і свобод, особливо в тих питаннях, де

тут мало, хто говорить, але за останні 4 роки було фактично спотворено ті основи, які були закладені в кримінально-процесуальне законодавство. Нагадаю, що до цього в Україні був найкращий кодекс кримінально-процесуальний, і це було визнано фахівцями з Європи. До нас їздили навчатися. Яке у нас було законодавство? Сьогодні воно розбалансоване, і сьогоднішній законопроект нам дасть змогу дещо змінити це в кращий спосіб. Але в цілому, думаю, що у комітету Андрія Кожем'якіна дуже багато роботи, щоб покращити законодавство, яке дозволить зміцнити захист прав та свобод людини і громадянина. Дякую. Дякую. Запрошую до слова від Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні найбільше від свавілля рейдерів і корумпованих правоохоронців страждають селяни, фермери – найменш захищена категорія громадян України. Нам відома історія, наша команда захищала сім'ю фермера з Дніпропетровщини. Людина померла, не встигло охолоти тіло, вже десь в Одесі перереєстрували майно і через три дні приїхали рейдери захоплювати підприємство. Минулого тижня вся країна спостерігала за героїчною боротьбою селян на Харківщині, село Занки Зміївського району, які захищали свій елеватор, своє зерно, свій врожай. Приїхало понад 50 бойовиків в балаклавах із зброєю. І правоохоронців не було. Треба було чекати, Бог знає скільки, тих правоохоронців. І тих нещасних селян били, забирали майно, забирали зерно, забирали все, що вони вирощували для того, щоб годувати свою сім'ю. І таких випадків рейдерства по Україні сотні. І влада, правоохоронці корумповані бездіють, тому що в Україні анархія, тому що немає порядку, немає дисципліни, немає відповідальності, немає сурової кари за рейдерство і за тих, хто покриває тих рейдерів. Команда Радикальної партії стоїть насторожі українських громадян, їхніх майнових прав і насторожі українських селян. Саме тому ми зареєстрували Закон (№9063), який називається "Рейдерству стоп". Ми пропонуємо всі угоди по землі, по майну, по майнових комплексах які укладаються, і нотаріально посвідчувати і робити відео- і аудіофіксацію, щоб не було такого, що приходять до бабусів, дідусів і кажуть: "Земля не ваша", - і показують підробний договір, який начебто ця людина підписала. з хати не виходе, по вулиці сто метрів пройти не може і договорів ніяких на 25 років оренди землі підписувати не могла. А у неї забирають цю землю і потім кажуть: "Іди судися". Як до району доїхати? За які гроші найти адвоката? І де взяти здоров'я, щоб роками ходити по судах судитися? Тому Закон "Рейдерству стоп" - це надзвичайно важливий закон для того, щоб захистити майнові права і право на землю. Чому рейдери поклали свої ікла і пазурі на землю? це найбільше багатство. Транснаціональні корпорації, корумпована влада, рейдери під прикриттям влади. Всі хочуть заграбастати в українців землю. А ми пропонуємо захищати українців, не дати дерибанити землю. Тому в четвер у парламенті стоятиме не менш історичний законопроект, ініційовані нашою командою зміни до Конституції про те, щоб назавжди закріпити українську землю за українськими фермерами, за українським селянином. Щоб ні рейдери, ні транснаціональні корпорації, ніхто не міг забрати в українських людей землю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Семенуху від "Об'єднання "Самопоміч". Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна віце-спікер! Поява будь-якого законопроекту в Верховній Раді, який посилює бізнес, однозначно треба вітати і підтримувати. Минулого року ми з вами вже прийняли проект Закону так званий маски-шоу – стоп, який справді трошки покращив життя бізнесу. А саме мав врегулювати доступ адвоката на місце обшуків, обов'язковість відео фіксації, врегулювання самого порядку проведення обшуків. Але погодьтеся це точкові рішення, які не змінюють сьогодні природи ставлення держави до бізнесу. Загалом хочеться сказати 212 стаття, зокрема, Кримінального кодексу України взагалі перетворилася на інструмент вимагання Сама по собі вона передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків і зборів, але, насправді, її сьогодні використовують силовики для незаконного збагачення саме за рахунок бізнесу. Зверніть увагу, що за даними бізнес-омбудсмена прийнятий нами рік тому Закон про "Маски-шоу стоп" справді трошки покращив поведінку силовиків під час обшуків. Але практику тиску, системного тиску на бізнес не змінив, згадайте гучний випадок хоча б обшуків в компанії "Нова Пошта", які сталися декілька місяців тому. І сьогодні силовий тиск на бізнес продовжують чинити прокуратура, поліція податкова, СБУ і тут, на жаль, нічого не змінюється. Водночас хочу звернути вашу увагу, що законопроект містить справді прогресивну норму, а саме: розширює процесуальні права суб'єктів господарювання щодо яких проводяться слідчі та процесуальні дії в рамках кримінального провадження. Проект передбачає надання особі права, чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування або її представнику права заявляти клопотання про закриття кримінального провадження у двох випадках: якщо існує винесена раніше та не скасована постанова іншого слідчого прокурора про закриття кримінального провадження щодо того ж діяння та якщо закінчилися терміни досудового розслідування і жодній особі у даному кримінальному провадженню так і не було повідомлено про підозру. Але давайте будемо говорити відверто, що навіть прийнятий цей закон системно нічого не змінить. Цей уряд і Верховна Рада критично мало зробила для того, щоб держава повернулася обличчя до бізнесу. Ми так і не провели реформу Державної фіскальної служби, не провели ліберальну податкову реформу. Зверніть увагу, що навіть проект бюджету урядом, який поданий в понеділок, навіть не містить розрахунку на базі податку на виведений капітал, який очевидно зменшив би адміністративний Тому, колеги, потрібні системні рішення, які дозволять повернутися обличчям до бізнесу, до того бізнесу, який сьогодні створює робочі місця, який сьогодні забезпечує зростання національного внутрішнього валового продукту. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде голосувати за цей проект закону в першому читанні і готова підтримувати його в цілому. Те, що сьогодні вже зазначав у своєму виступі пан Кожем'якін, голова комітету, якщо буде виключено наступні норми, а саме: пункт 1, абзаци 3, 4, підпункт 5 пункту 2, а також пункт 3, - якщо такий консенсус буде підтриманий залом, то фракція "Об'єднання "Самопоміч" готова голосувати в цілому. Дякую. Дякую. Ми також маємо з бажаючих виступити від фракції "Батьківщина", прошу. Нічого страшного, Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги! Раніше, кому дозволено було безкарно рейдувати, це була сім'я, сім'я того Президента, який покинув країну. Сьогодні це явище ганебно шириться країною вже не один рік. Я хочу вам нагадати, що сьогодні один з останніх кричущих випадків – це Харківська область. Сьогодні це фермер приїхав і разом з "Батьківщиною" вийшов на прес-пойнти і показав свою спину, десять кульових поранень, десять, захищаючи свою власність. Я мушу сказати, що тут є депутати, які, виступаючи тут на сесії, а повертаючись додому вони втратили свою квартиру. Колеги, я вам приведу ще приклади. 2016 рік. Фермер з Полтавщини, Лубенський район, прийшов на своє поле, де "Джон Діри" збирали його врожай. У 15-му році на Київщині, село Потік, прийшли, отруїли овчарок, прив'язали фермера і катували дружину, а потім дубинами забили фермера, на місці він загинув. Колеги, "Нива-2010" Трибиненко. Ми всі з вами пам'ятаємо цей випадок, Кіровоградська область. Спочатку переписали на офшорну компанію, а потім іншу компанію. Ви пам'ятаєте, як ми захищали. Одеська область. Фермерське господарство "Дар" переписали на бомжа, а потім за 5 мільйонів переписали на підставних осіб, наближених до депутата, одного з депутатів, з коаліції. Скільки це може продовжуватися? Ми підготували ряд ініціатив антирейдерського характеру, 8121. Що він говорить цей законопроект? Реєстратор під час вчинення будь-яких дій має повідомити власника, що відбувається з його майном. І якщо власник заперечує, він на 10 днів зупиняє реєстрацію. Вирішує це питання чи ні? І досить багато інших питань, які вирішуються безпосередньо в контексті рейдерства з реєстрами, де ми підтягнули реєстр ДЗК до реєстру речових прав, підтягнули другий реєстр, який вівся до 2013 року.

Давайте нарешті зупинимо це ганебне явище, бо воно може стосуватися потім кожного, бо сьогодні ви депутати, а завтра ви прості люди, і в кожного зможуть забрати власність. Який інвестор прийде в цю країну, якщо він одного не може зрозуміти: як захистити ні в судах, ні в реєстрах? Давайте голосувати за такі ініціативи. Раз. І давайте якнайшвидше приймемо законопроект 8121, який вже готовий до другого читання. І звертаюся до колег з аграрного комітету: давайте швидше в другому читанні розглянемо, уберемо всі суперечки і розглянемо вкрай важливий законопроект Дякую. Запрошую до слова народного депутата Долженкова від "Опозиційного блоку". Шановні колеги! Шановні громадяни України! Зараз, дійсно, розглядається законопроект, який, я не скажу, що дуже важливий, це законопроект покликаний виключити та знівелювати ті негативні явища, які зараз існують в повсякденному житті простих громадян, простих громадян, які зіштовхуються з системою. В Україні дуже багато законів, дуже багато підзаконних актів. В Україні навіть є Конституція, юридичні, правда, сумніви є щодо правильності того, чи взагалі ця Конституція є легітимною зараз в Україні, але ми за такою Конституцією живемо. Справа не в законах, а справа у виконанні цих законів. Через те, що органи правоохоронної структури не виконують той закон, який вже прийнятий, через те, що прокуратура може нехтувати законом або суд, нехтуючи загально визнаними, основоположними, конституційними правами і свободами, порушуючи зазначені права і свободи під час розгляду судових справ, ситуацію не змінить. Цей законопроект спрямований на зменшення свавілля прокуратури. Але питання полягає в основному: а звідки це все іде? А в тому, що з 14-го року, коли право вулиці сказали про те, що необхідно жити по-інакшому, не дотримуючись правового формату, вже пішли наслідки. І відповідно люди, коли бачать, коли ми кожного дня, пленарного дня, приймаючи закони в порушення Регламенту, щоб нам тут головуючий не говорив, але він сам грубо кожного дня порушує Регламент, коли всі депутати коаліції в порушення норм приймають бюджети, тим самим утискаючи права як внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів в своїх пільгах, і нехтуючи їх правами. З цього все починається – виконання законів. Якщо будете дотримуватися цих законів, закони є нормальними, але необхідно робити різницю між недосконалістю законодавства та бажанням знайти шпаринку в законодавстві для того, щоб нею скористуватися задля задоволення своїх меркантильних інтересів, подекуди в обхід і Конституції, і законів України, ось в чому проблема. А системні порушення: рейдерство, про яке зараз говорять, щодо позбавлення громадян житла, - це все система, яка існує при чинній владі. Мабуть, ці порушення можна знівелювати не шляхом корегування того законодавства, яке зараз ми розглядаємо, а просто шляхом зміни влади і зміни виконавців, які будуть чітко дотримуватися Конституції, законів України і, можливо, не все так погано в законодавчому полі, як всі тут говорять. Міняємо виконавців і йдемо на вибори. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми закінчили виступи від фракцій, і я прошу народних депутатів підготуватися і записатися для обговорення від народних депутатів. Прошу провести запис.

Прошу передати слово Березі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Береза. Юрій Береза, прошу.

в Верховній Раді, от там якраз ваша територія, там, вона повинна знаходитися у в'язницях… Так ви ж завжди апелювали до міжнародних інституцій про те, що ми утискуємо свободу слова, ми робимо те, ми робимо не те. Але я не про це. Звичайно, на сьогоднішній день досить важливо прийняття цього закону. Я за останні 2-3 місяці відвідав дуже багато СІЗО на території України і якраз спілкувався з різними людьми, які зараз там знаходяться. І от, на мою думку, зараз, на жаль, там знаходиться десь близько половини тих людей, які сидять, позбавлені свободи якраз під дією якраз того законодавства, тих чиновників, які знаходились ще до 14-го року. Це досить розповсюджене явище. І компенсація, і компенсатори, які передбачені за це, надії слідчих, надії і процесуальних прокурорів, на жаль, поки що ми не маємо. І саме, саме таке розповсюджене явище в цьому напрямку, це в першу чергу що людина, яку позбавили свободи, вона все ж таки бере частину якоїсь вини на себе, і потім її відпускають. Тому прийняття цього закону надважливе, надважливе і з того боку, і з боку якраз людяності. Я знаю, що досить багато очікують прийняття цього закону. Він в першу чергу все ж таки звільнить з в'язниць досить багато тих, що невинно там сидять. Але самий важливий момент: нам треба ще передбачити компенсатор і персональну відповідальність тих працівників правоохоронних органів, які допускають моменти безпідставного звинувачення і позбавлення волі. Тому що свобода, воля – це є одні з самих основних цінностей любого суспільства, любої нації. Але саме головне, я ще раз кажу, до тих пір, поки ми не посадимо п'яту колону до в'язниці за ті діяння, які вони робили під час розв'язання війни… Дякую. Наступним запрошую до слова народного депутата Амельченка. Прошу, народний депутат Галасюк. Згідно індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за показником захист права власності Україна займає, вдумайтесь, 131 місце зі 138-ми. Одна з найгірших позицій в світі. І це одна з головних причин, чому сьогодні в Україну не йдуть масштабні інвестиції, в українську промисловість, в українську економіку. Тому сьогодні захист прав власності, боротьба з масштабним рейдерством має стати одним з головних пріоритетів державної політики. Тому команда Радикальної партії підтримує той закон, який ми зараз розглядаємо. Тому команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком і разом з нашими однодумцями з різних фракцій та груп українського парламенту внесли законопроект 9063 "Рейдерству стоп". Це революційний законопроект, який передбачає обов'язкову відео та аудіофіксацію нотаріального укладання угод, відчуження, купівлі-продажу нерухомості, бізнесу, квартир, будинків, корпоративних прав, оренди земельних ділянок – всіх тих активів, які, на жаль, сьогодні у українців безкарно відбирають чорні рейдери, реєстратори, нотаріуси у змові між собою. А потім доводь роками, що це було твоє майно і що ти не укладав угоди про його продаж чи відчуження в інший спосіб. Ми пропонуємо зробити дуже жорстку відповідальність за рейдерство. Ми пропонуємо забезпечити оцю процедуру відеофіксації нотаріальних угод для того, щоб ніхто не міг підробити ці угоди. Більше того, прецеденти цього в законодавстві вже є, адже раніше ми з вами в цьому залі прийняли обов'язковість відеофіксації процедури проведення обшуків. Ми провели це з вами через закон "Маски-шоу стоп". Тому сьогодні треба невідкладно, я звертаюся до голови парламенту Андрія Володимировича Парубія, виносити в зал, голосувати "Рейдерству стоп" 9063. Але і цього замало. Тому що таким чином ми просто вирівняємося з цивілізованими країнами за захистом прав власності. Щоб вигравати конкуренцію за інвестиції, за робочі місця, за ринки, треба невідкладно приймати промисловий пакет реформ. Індустріальні парки з податковими стимулами для нових виробництв, запускати нарешті в уряді експортно-кредитне агентство для здешевлення кредитів українських виробників в рази, для того щоб вони вигравали контракти на зовнішніх ринках. А також приймати Закон "Купуй українське, плати українцям" для системної підтримки розвитку і відновлення української промисловості та економіки. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Голуба. я отримав повідомлення від жителів села Каплинці Пирятинського району Полтавської області. У цьому чудовому селі закривають ферму. І люди питають: "Де нам знайти роботу?" Чому у людей забирають ферму і роботу? Тому що держава, яка розказує про підтримку фермерства, про підтримку селян, насправді такої підтримки не має. У бюджеті цього року 5 мільярдів гривень передбачено на підтримку тваринництва, на відновлення Я літо об'їздив, я не найшов жодного фермера, який би отримував державну підтримку від держави. Тому що порядки використання цих коштів виписані так, що підтримку отримують олігархи, а ні жителі села Каплинці на Пирятинщині, ні фермери з інших маленьких і великих сіл по Україні по Україні цієї підтримки не мають. І сьогодні хто такі фермери? Сидять з офісом у Києві чи в Нью-Йорку, орендують сотні тисяч гектарів землі, виснажують її, розбивають дороги, виснажують соціальну сферу, вивозять сою, рапс, соняшник і для людей ніякої роботи не дають. Ця політика приводить до того, що в селі не залишається людей. А коли до цього взяти закриття пошти, лікарень, ФАПів, дитячих садків, шкіл?! Скажіть, будь ласка, як може людина цивілізована у третьому тисячолітті прожити в селі, де нічого немає?! Яким чином ви збираєтесь відродити село і тваринництво у селі, дати перспективу жителям села?! Ми пропонуємо іншу політику. Перше. Зміни до Конституції для того, щоб назавжди закріпити землю за українськими селянами і українськими фермерами! Щоб не дати владі прийняти закон, який фактично дерибанить землю в інтересах транснаціональних корпорацій. Друге. Ми вимагаємо від уряду повернути спецрежим оподаткування ПДВ для сільгоспвиробників - найменш корумпований спосіб державної підтримки. Не треба ходити по чиновницьких кабінетах, не треба платити хабарі, не треба носити чемодани грошей, в автоматичному в автоматичному режимі ПДВ зараховується на спецрахунок сільгоспвиробника і він використовує його на потреби розвитку сільськогосподарського підприємства. Третє. Ми пропонуємо законопроект, який передбачає, коли людина орендує землю, одна корова на гектар орендованої землі. Орендуєш 200 гектарів, має бути хлів і 200 корів, і 50 відсотків від держави компенсації вартості будівництва цього хліву, компенсації вартості сільськогосподарського машинобудування, щоб в українських полях їздили українські комбайни херсонські, харківські трактори, "Ельворті" трактори, а не імпортна техніка, за яку ми платимо мільярди, обираючи наших українських… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 10 секунд, будь ласка. Лише така політика підтримки національного виробництва, підтримки соціальної сфери на селі, відновлення тваринництва, підтримки фермерства, належність землі українцям, лише така політика дасть майбутнє для… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Голуба. 13:33:37 ГОЛУБ В.В. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Прошу передати слово моєму колезі Вадиму Івченко. Дякую. Прошу з трибуни, будь ласка, включіть мікрофон. 13:33:54 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, рейдерство буває трьох видів: перше – це рейдерство, коли рейдерують корпоративні права, друге – це рейдерство, коли змінюють дані реєстру або не підтягують інші реєстри під час реєстрації речових прав. У нас є, ви знаєте, реєстр ДЗК і є реєстр речових прав. Третє рейдерство може відбуватися через судові рішення, через виконавців, через накладання арешту і через передання в зберігання або утримання іншим особам-заявникам. Колеги, другий вид рейдерства - саме по реєстрам. Ми на 90 відсотків вдосконалили в Законі 8121, ми з вами його проголосували в залі. Я ще раз вам хочу нагадати деякі пункти з цього законопроекту. Тепер реєстратор зобов'язаний перевіряти, чи людина, яка приносить йому документи, в праві займатися, скажімо, реєстрацією речових прав, чи ні. Друге. Реєстратор, саме головне, він підтягує реєстри Державного земельного кадастру, не тільки новий, який ведеться з 2013 року, а й старі, які велися до 2013 року. Він не може сьогодні після прийняття цього закону зареєструвати речові права без відповідного витягу з реєстру ДЗК. А це означає, що у нас не буде майже можливостей реєстратору вносити дані дані без згоди, скажімо, або без відповідного витягу з ДЗК. Колеги, є підвищення максимальне відповідальності реєстраторів за певні дії. Я хочу вам нагадати, тільки цієї неділі в Київській області у підприємстві з іноземними чеськими інвестиціями приїхав комбайн і 2 зерновози і зібрали врожай на півтора мільйона гривень. Колеги, це теж я його називаю "по беспределу приходять і забирають". Під це потрібно, щоб працювали правоохоронні органи. Колеги, інший законопроект "Маски-шоу стоп", який не працює. Ми з вами вносимо досить багато нового. І "Батьківщина" запропонувала, і це пройшло через Комітет правоохоронної діяльності, максимально вдосконалити процедуру під час обшуків, ми повністю виписали, які повноваження будуть мати адвокати, ми повністю виписали, що будуть мати, які повноваження правоохоронні органи і яка між ними взаємодія. Давайте просто винесемо комплекс антирейдерських законопроектів і проголосуємо. Ми наполягаємо, аграрні асоціації, аграрний комітет і аграрна спільнота, яка просто сьогодні волає від рейдерства в кожній області, проголосувати законопроект 8121. Про це говорили керівники фракцій. І давайте врешті-решт вирішимо питання рейдерства, яке полягає в другому пункті, де ми можемо змінювати в реєстрах прізвища… Веде Дякую вам. І заключний виступ, 2 хвилини залишилося. Пане Сергій, дві хвилини. Передає Сугоняко слово для виступу Капліну. Будь ласка. І прошу всіх запрошувати в зал. Мій виступ буде підсумовуючим, так вийшло. Я б хотів звернутися до вас, пане міністр юстиції. Я знаю вас давно, і я би був радий, якби тут лунали слова подяки за те, що ви зробили на своїй посаді, що боролися, як тигр, проти рейдерства за українського фермера, боролися за просту українську людину. Ви багато чого зробили у Міністерстві юстиції, але врешті-решт загальна оцінка всіх тут присутніх депутатів навіть не 2 - 0. Ціни на молоко у Польщі. 28 гривень - Україна, 16 - Польща. Курка - 68 Україна, 38 - Польща. В два рази менше. Помідор - 12 Україна, 6,5 - Польща. Зарплата - 3,7 і 16,3- у Польщі. Сьогодні знищено сільське господарство, зокрема через те, що ми разом всі, і ви зокрема, не боретеся з найбільшою чумою для фермерів - рейдерством. 11 бійців АТО на межі Харківської і Полтавської області заснували сільськогосподарське підприємство. Прийшли люди Беха, ви знаєте, хто це, начальник управління поліції Харківської області, вжарили їх, забрали абсолютно все, що було вирощено, прикриваючись міністром внутрішніх справ, просто взяли і знищили це підприємство. І таке відбувається по всій країні. Я звертаюся до вас. Схаменіться, наведіть порядок у цій сфері. Ви і зараз навіть віджимаєте в місті Полтаві реєстри, не вносите нового міського голову в реєстри. Придумали якусь чепуху. Але все рівно народ України, прості люди доб'ються справедливості в цій країні. Але, дорогі співвітчизники, найбільше рейдерство – це коли вони 27 років виривали не землю, а серце із вашого тіла, забрали у вас 27 років життя. Згадайте, які ви були 27 років, як ви прожили це життя, чого ви очікували від однієї, другої і третьої влади. Дякую. Отже, колеги, 10 секунд. КАПЛІН С.М. Я звертаюся до вас. Сьогодні потрібно консолідувати зусилля і виправити всі ті помилки, які були зроблені попереднім і нинішнім урядом. Вам треба піти з чистою совістю з посади через рік і дати дорогу новим молодим партіям, політикам і лідерам. репліка, "Опоблок" хвилина, потім хвилина Петренко. І переходимо до голосування, колеги. Я прошу всіх запросити в зал і голів фракцій. І прошу секретаріат Верховної Ради запросити всіх в зал. Шурма, 1 хвилина. Шановні колеги, при обговоренні будь-якого питання кожен депутат і кожна фракція має право висловити свою точку зору, що й робить "Опозиційний блок" при обговоренні важливих для України питань. Я на сьогоднішній день звертаюся до всіх колег, які теж мають право висловити свою точку зору. Не розхитуйте човен нестабільності в Україні, в українському політикумі, для цього відповідний час у вас був це зробити. Я розумію, що можна їздити по СІЗО, ознайомлюватися з місцями свого майбутнього перебування, але це не дає підстав абсолютно розкидувати каміння. Я закликаю усіх, в тому числі і опозиційну силу "Опозиційний блок", і всіх решта, хто є у парламенті: давайте не розхитувати політичну ситуацію, інакше ми доведемо до такої точки зору кипіння, що Україна може мати величезні проблеми у майбутньому. Дякую. Дякую. І, колеги, хочу заросити до слова Павла Петренка. І наголосити: були пропозиції від депутатів. Наскільки ви їх враховуєте, і чи можемо ми з ними голосувати? Дайте відповідь і на це питання. Будь ласка, 1 хвилина. І за хвилину голосуємо, колеги. Шановні колеги! Насправді, коли засуджується невинуватий – це є великий злочин. І я вважаю, що прийняття тих законів, які прибирають постсовєтську несправедливість в правоохоронній системі, які захищають українських селян, які є найменш захищені, українських підприємців, українських пенсіонерів і тих людей, які раніше, бачачи правоохоронний орган і суд, лякалися, тому що знали, що це місце несправедливості і фактично тиску і знущання. Тут багато є людей, які багато говорять і мало роблять. Але знаю точно, що фракції коаліції, "Народний фронт", Максим Бурбак, Олег Ляшко, уряд, Володимир Гройсман і Міністерство юстиції за ці роки робимо все для того, щоб наблизити і повернути справедливість в кожну домівку. І система безоплатної правової допомоги, яка надає одному мільйону українців щороку допомогу. 500 українців щороку захищається Міністерством юстиції і їх не кидають за грати, як не винувато звинувачених. Це ті зміни, які ми робимо щодня… Фракція "Петра Порошенка" так само, як члени коаліції… Кожен повинен відповідати за свої дії, в першу чергу. І я думаю, що нам є за що відповісти перед українським народом і українським суспільством. Дякую. Прошу підтримати ці законопроекти, дійсно, врахувати пропозиції колег із "Самопомочі" і попросити профільний комітет і голову комітету провести техніко-юридичне опрацювання закону прийнявши його в цілому. Дякую. Шановні колеги! У нас лишилося 15 хвилин до перерви, і питання ЦВК, яке ми рік чекаємо. Чи ця хвилина вартує того? Я думаю, що не вартує, колеги. Ми переходимо до прийняття рішення, я прошу всіх зайняти робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування (№8490), враховуючи правки, які були озвучені під стенограму народними депутатами Денисенком і Семенухою, за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колег, прошу підтримати. Голосуємо.

321 – за. Закон прийнятий. Колеги, прошу всіх лишатися на місцях у нас сьогодні є два важливих законопроекти, які маємо прийняти, залишайтеся всі на місцях. Перший з них це проект Постанови про Заяву Верховної Ради України до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Ми маємо це прийняти сьогодні. Є рішення комітету, і я буду зараз ставити на голосування. І друге. Вже є рішення комітету по проекту Закону про внесення зміни до стаття 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію". Отже, я ставлю перше питання: пропозицію, щоб проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ми включили в порядок денний сьогодні і розглянули зараз. Зараз я прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, розблокування процесу обрання нового ЦВК. Прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати. Голосуємо. Кожний голос, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу голосувати, колеги. За-241 Рішення прийнято. І також проект Постанови 9040 про Олега Сенцова прийняти в порядок денний сесії сьогоднішній і сьогодні проголосувати. Прошу голосувати, прошу підтримати. За Сенцова прошу проголосувати і підтримати включення в сьогоднішній порядок денний сесії для прийняття рішення. За-253 Рішення прийнято. Таким чином, колеги, ми переходимо до розгляду проекту Закону про внесення зміни статті6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (9090). І я прошу, колеги, підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Голосуємо за скорочену.

Дякуємо. Шановні колеги, запрошуємо до слова автора постанови шановного нашого Голову Верховної Ради України Андрія Володимировича Парубія, просимо до слова. Шановні колеги, обрання нового складу Центральної виборчої комісії – це наша відповідальність і наше зобов'язання перед українською державою. Український парламент не може допустити, щоб вибори Президента України і вибори парламенту відбулися складом ЦВК, який був обраний в часи Януковича. Я впевнений, це спільне солідарне зобов'язання Верховної Ради України і наша відповідальність перед українським суспільством. Близько року тривають з цього приводу дискусії, і вчора я запропонував той варіант і той спосіб, який зможе об'єднати всі позиції в залі, який зможе об'єднати зал і відкрити шлях для обрання і оновлення Центральної Це проста річ: збільшення членів ЦВК з 15-и до 17-и. Я вважаю, що цифри не мають жодного значення, цифра 15 була просто скалькована із законодавства Російської Федерації. Нам важливий в залі компроміс і поєднання, щоб ми змогли розв'язати дилему, коли у поданні є 14, а є 13 вакансій, щоб ми могли розв'язати дилему і мати можливість усім фракціям у парламенті мати своє представництво. І цей спосіб дозволяє нам політично взяти на себе відповідальність і вирішити всі протиріччя. Я хочу подякувати комітету за відповідальну позицію, я хочу подякувати усіх, хто виступає за оновлення ЦВК, хто виступає за те, щоб у четвер ми мали новий склад Центральної виборчої комісії. Закликаю всіх до відповідальності, і я впевнений, що Верховна Рада України ще раз продемонструє свою зрілість, свою відповідальність і свій високий рівень патріотизму. Закликаю всіх підтримати… Будь ласка… Дякуємо шановному автору проекту Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію". І слово для співдоповіді надається голові підкомітету Комітету з питань правової політики і правосуддя Олександру Черненку. Пане Олександре, просимо вас. Доброго дня! Комітет з питань правової політики і правосуддя розглянув на своєму засіданні 18 вересня 2018 року проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (реєстраційний номер 9090) від 17 вересня 2018 року, поданий народним депутатом України Парубієм. Автор законодавчої ініціативи щойно вам навів достатню аргументацію, чому цей закону необхідний і як він дозволить вийти нам з того законодавчого клінчу, політичного перш за все клінчу, в який увійшла Верховна Рада, ніяк не призначаючи новий склад Центральної виборчої комісії. На своєму засіданні комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" за основу і в цілому відповідно до пункту 1 частини першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України. Дякую.

Будь ласка, Олег Березюк. Пане Олеже! Будь ласка, Роман Семенуха, вам слово. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Питання, яке ми сьогодні розглядаємо, має надзвичайно серйозну вагу. Заміна Центральної виборчої комісії, її складу – це те, що ми заборгували українському народу, українському суспільству вже 4 роки. Але сьогодні, в цю хвилину, замість того, щоби займатися переобрання складу Центральної виборчої комісії, ми займаємося питанням розгляду, скільки їх має бути: 15, 17, 20 чи ще скількись. Надзвичайно важливо є, щоби ми в найкоротші строки змогли розглянути питання відставки діючого складу Центральної виборчої комісії і обрати її в той спосіб, який є визначено законом. Питання обрання, вірніше, питання дотримання процедури в даному випадку це не питання процедури якогось галузевого закону, питання юстиції, енергетики, транспорту, інфраструктури чи ще чогось. Ми зараз розглядаємо питання, в який спосіб буде сформований орган, який буде відповідальним за обрання Президента країни, за обрання Верховної Ради України. Я вже не говорю про місцеві вибори, а місцеве самоврядування внаслідок децентралізації набуло значно більшої і глибшої ваги. Тому питання процедури – це не є якийсь нікому непотрібний церемоніал, тим більше, що у нас вже є відповідні прецеденти по рішеннях Конституційного Суду, де визнавалися неконституційними закони внаслідок порушення її процедури. Тому мені видається, що зараз не зовсім коректно обраний пріоритет, і ми не розглядаємо питання відставки діючого складу ЦВК, а саме це питання мало би бути зараз першим на порядку денному. І так, Центральну виборчу комісію потрібно оновлювати, потрібно відправляти у відставку і потрібно приводити тих людей, які будуть здатні чесно, відповідально формувати Центральну виборчу комісію. Але робити це в спосіб той, який визначений… Будь ласка, Максим Бурбак представить позицію фракції "Народний фронт". Просимо вас, пане Максиме. Шановні колеги, це питання - питання щодо оновлення складу ЦВК - не те, що назріло, воно вже перезріло. Вже три роки ми разом з вами тут ламаємо списи, як обрати новий склад ЦВК. я вітаю ініціативу Андрія Володимировича Парубія, який зареєстрував вчора законопроект № 9090 стосовно збільшення членів ЦВК до 17 членів ЦВК для того, щоб ми врешті-решт цей процес змогли розблокувати і призначити оновлений склад. Я переконаний, що оновлення ЦВК – це не вимога лише народних депутатів, громадських організацій, наших західних партнерів, це вимога і тих мільйону людей, які зараз змушені чекати на рішення ЦВК щодо призначення виборів в новостворених об'єднаних територіальних громадах. Понад 100 громад чекають на рішення ЦВК. І, хочу нагадати: 9 серпня це старе ЦВК остаточно себе зганьбило тим, що не призначило такі потрібні вибори у новоствореного ОТГ, що гальмує реформу з децентралізації. Тому я ще раз звертаюсь до вас підтримати даний законопроект з тим, щоб ми розблокували процес призначення нового ЦВК для того, щоб новостворений ЦВК, який ми зможемо проголосувати в четвер, зміг одразу приступити до виконання своїх обов'язків і зразу ж призначити вибори в ОТГ. А потім ми ввійшли в легітимний процес обрання і Президента, і Верховної Ради, тому що це ж не секрет, що з таким складом ЦВК жодні вибори не будуть визнані легітимними. Тому голосуємо за цей законопроект, розблоковуємо процес формування ЦВК і оновлення ЦВК, і оновлюємо його в четвер. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від фракції "Батьківщина" Олена Шкрум. Будь ласка, пані Олена. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, шановні українці, що зараз пропонується зробити Верховній Раді? Вчора вночі, на жаль, пан Парубій мені здається, і вніс законопроект про збільшення кількості складу ЦВК - це конституційний орган - з 15 осіб, як сьогодні визначено в законі, до 17 осіб. Чому це зроблено, колеги? Безумовно, питання ЦВК надзвичайно важливе, безумовно, фракція "Батьківщина" і вимагає, і підтримує оновлення нелегітимного складу ЦВК. Ми це вимагаємо вже чотири роки. Президент два роки не вносив подання, на жаль, за Конституцією саме Президент вносить подання, де він має подати по мінімуму по одному представнику від кожної фракції. В пояснювальній записці, яку подав пан Парубій до свого законопроекту, вказано, що цей законопроект збільшує кількість членів ЦВК, щоб виконати резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, де нам правильно вказали, що в ЦВК має бути представництво кожної фракції. Так от, я впевнено вам заявляю як юрист, що можна виконати резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи і залишити 15 членів ЦВК. Президент лише має внести легітимне подання і подати представника від кожної фракції. Не можна виконати резолюцію Ради Європи, лише якби фракцій тут було більше 15-и. У нас з вами не більше 15 фракцій. Тому не треба працевлаштовувати додатково ще 2 осіб, не треба змінювати кількість контролюючого органу, не треба витрачати бюджетні кошти – це ще 700 тисяч гривень на рік на 2 осіб як мінімум. Треба просто виконати закон і резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи. Я дуже прошу це зробити. Я прошу Президента і вимагаю від Президента внести правильне подання. "Батьківщина" його, безумовно, підтримує. І прошу пана спікера не порушувати вчергове Регламент, тому що я як депутат маю право подати альтернативний законопроект до законопроекту пана спікера, вимагати виконання закону. На сьогодні я позбавлена такої можливості, бо законопроект був внесений лише вчора. Базовий принцип верховенства права, римського права – "закон суворий, але це закон". У нас же чомусь сталося, закон суворий, але за годину ми його змінимо. Колеги, так бути не може. Ми не можемо змінювати закон під себе, під конкретних осіб кожного понеділка. До нас не зайдуть… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка, завершити. ШКРУМ А.І. Найнижчий наш рейтинг зараз в Давоському економічному форумі – це прогнозованість нашого законодавства. Жоден інвестор не зайде в країну, де під одну особу, під дві особи змінюються такі важливі закони кожного понеділка, колеги. Я прошу за це не голосувати.

Шановні колеги, шановні виборці, "Блок Петра Порошенка" послідовно підтримує оновлення Центральної виборчої комісії. Нагадую нашим шановним фракціям з опозиції, що Президентом України в в повних рамках процедури, яка передбачена Конституцією України, Законом "Про Центральну виборчу комісію", Регламентом Верховної Ради України внесено було уже 2 рази оновлення, кандидатів на оновлення Центральної виборчої комісії. Ми готові були і в кінці попереднього політичного сезону, і сьогодні до компромісів в рамках законодавства діючого і того, яке ми зараз готові підтримати. давайте ми організуємося і розблокуємо цей процес, який був започаткований фракцією "Блоку Петра Порошенка" ще в кінці попереднього політичного сезону. Нагадую ще раз: Президент України Петро Олексійович Порошенко неодноразово закликав парламент розблокувати цей процес, призначити і провести повністю процедуру оновлення Центральної виборчої комісії в рамках уже українського парламенту. Тому "Блок Петра Порошенка" послідовно підтримує і буде голосувати за цей закон. Дякую. добре. Колеги, можливо, хоч по хвилині? Добре, від Радикальної партії Олег Ляшко. Потім Писаренко, потім Шурма. Добре, всі виступлять. Колеги, але я дуже прошу всіх залишатись на своїх робочих місцях. Я нагадую, що я продовжив засідання на 15 хвилин. Олег Ляшко, Радикальна партія. Президент України Петро Олексійович Порошенко патологічно жадний. І саме тому він, зловживаючи конституційними повноваженнями, як єдиний суб'єкт подання на призначення нових членів ЦВК вніс такий список – 13 кандидатів, із яких восьмеро його будуть члени Центральної виборчої комісії! Оце і вся правда про Президента Порошенка. І тому не розказуйте про те, що Президент виконує Конституцію. Ми вимушені були в 2015 році звернутися до суду до Вищого адміністративного, щоб змусити визнати протиправною бездіяльність Президента Порошенка в частині невнесення членів ЦВК. І вперше в історії України Вищий адмінсуд визнав протиправною бездіяльність Президента. Що зробив після цього Президент? Заставив голову суду – написав заяву про звільнення. Потім Президент вніс такий склад ЦВК, де він матиме монополію. І сьогодні Президент і його представники кажуть: "Верховна Рада така-сяка, не хоче змінити Центральну виборчу комісію". І ми стоїмо перед дилемою: або голосувати той список, який подав Порошенко, і він матиме більшість в ЦВК, або вийти з цієї пастки, в яку він намагається загнати кожного українця. Тому що залишити морально і юридично нелегітимний нинішній склад ЦВК на чолі з Охендовським – це поставити під сумнів результати наступних виборів. Будь-хто їх оскаржить і матиме для цього моральне право. Вихід із ситуації один: прийняти цей закон, переграти Президента Порошенка і його жадібність і зробити так, щоб всі фракції парламенту були представлені в ЦВК. І щоб Президент Порошенко не мав більшість в новому складі ЦВК. Щоб право людей на вибір влади, яке дає Господь Бог, не міг узурпувати ні Порошенко, ні будь-хто

Якщо цього не зробить Порошенко, це зроблю я, коли українці оберуть мене президентом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я у Президенти не йду, тому не можу пообіцяти вам багато. Але закликаю вас всіх і особливо тих, хто сьогодні представляє владу, – дійти по Конституції. Скажіть, мені, будь ласка, у тому, що сьогодні є ступор персонального складу ЦВК, хто є винен? Чому ви 3 роки, знаючи, що всі терміни пройшли, маючи на початку (4 роки) 300 голосів, не спромоглися поміняти? А тепер запахло вам виборами, а тепер ви хочете зробити свої впливи там. От дивіться, тільки що ви розглядали, ми всі розглядали, 321 голос, боремося з рейдерством. Так от, те, що сьогодні, зараз буде з ЦВК, збільшення чисельного складу – це є ваше політичне рейдерство, це є захоплення впливу над Центральною виборчою комісією. І влада та нічого не вчиться. Вона не робить висновків з минулого. Вона робить закони під себе. Я вам хочу нагадати, що історія є циклічна, і ви рано чи пізно будете в опозиції. І що ви будете тоді говорити тут, у залі, з якими плакатами виходити? Ви будете апелювати до якоїсь справедливості? А справедливість яка полягає? Асамблея ПАРЄ квотний принцип, так, і всі фракції мають бути представлені. 2 голоси від чисельності "Опозиційного блоку" - це є 13 відсотків. Збільшите до 17, дасте один голос - це є 5. Це є справедливість? У вас як партія називається? "Блок Петра Порошенка" – партія справедливості. Це таку справедливість ви в Україні хочете робити! І останнє. Я вам зразу наперед скажу. Може, ви тут і назбираєте кнопкодавів. Для протоколу: "Опозиційний блок" має застереження. Ви в цілому голосувати не можете за це, тільки в першому читанні. І останнє. Андрію Володимировичу, ви закликали всіх: ходіть на роботу, бо це конституційний обов'язок. А ваш конституційний обов'язок: дотримуйтеся Закону України про Регламент. І давайте його не порушувати. Вночі принесли – вдень розглядаємо. Так неможна. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Відродження" Писаренко, будь ласка. І прошу усіх заходити в зал. Сьогодні ми з колегами, у нас була дискусія щодо різниці між компромісом і консенсусом. І цей законопроект, можливо, стане компромісом Але, я думаю, що все суспільство чекає більш консенсусу задля того, щоб ми йшли законним шляхом. Якщо сьогодні ми з вами будемо шукати швидке вирішення, то, звичайно, це, можливо, воно і є. Але давайте подивимось дещо далі. У нас дві виборчі кампанії і у нас є можливість, у тих депутатів і фракцій, хто зараз не проголосує, піти до Конституційного Суду і через порушення процедури закласти відразу бомбу під всі виборчі процеси, а це і вибори Президента, і вибори парламенту. А після цього ті члени Центральної виборчої комісії, які зараз по Конституції продовжують свої повноваження, підуть до суду через їх незаконне звільнення. І ми отримаємо з вами не 17 членів ЦВК наступного, а 30 членів ЦВК наступного, які будуть виконувати свої повноваження. Тому я хотів би звернутися до колег подивитися на наступні вибори, тому що у нас тут в сесійному залі є два десятки кандидатів в президенти, які повинні зараз задуматись, яким чином вони будуть ці вибори вести, якщо Центральна виборча комісія буде паралізована. Тому, якщо ми шукаємо цей консенсус, то потрібно було б дати часу задля того, щоб консенсус відбувся за рекомендаціями фахівців, які би відповіли, яким чином це зробити юридично грамотно. А якщо ви потім хочете, щоб питання, хто Президент, вирішувалось в судах, то зараз це дуже вірний шлях.

Я хочу сказати, подивіться, шановні, у нас депутати-мажоритарники - депутати другого сорту. Для того, щоб виступити на трибуні, треба попросити у членів коаліції, ще у когось, для того, щоб вийти сюди і виступити. Абсолютно несправедлива ситуація, Андрій Володимирович. Але я хочу сказати по суті. Ми з вами виглядаємо ідіотами. Ідіотами нас зробила позиція Президента, на жаль, України Петра Порошенка. Тому що цей проект Закону… Ну, неможливо зараз іти на вибори з старою виборчою комісією. Але і обирати в такий спосіб нову виборчу комісію - це теж, на мій погляд, неможливо. Зрозумійте, постійно ми йдемо по тому шляху, що політична доцільність превалює над правом. Ми постійно порушуємо закон, постійно порушуємо процедуру прийняття закону для того, щоб вирішити якісь політичні питання пана Порошенка. Ви згадайте про те, що у нас, як був призначений Генеральний прокурор. За один день. Подання про призначення Генерального прокурора в Конституційному Суді зависло. Тому що судді не знають, що сказати. Як за один день можна вирішити питання по Регламенту і сказати, що це у відповідності Конституції і законів? Така ж ситуація нас очікує і зараз. Якщо зараз ви проголосуєте, я розумію, що всі мають право подання цього закону, я розумію, що можна про це говорити, але якщо зараз ви проголосуєте його у двох читаннях, ви знову поставите на розтяжку все суспільство. Тому що закон буде прийнятий не в легітимний спосіб. Закон завжди можна буде оскаржувати в Конституційному Суді. Склад комісії буде прийнятий знову ж таки не легітимно. Тому, Андрій Володимирович, я хочу сказати, у мене як у народного депутата, як у всіх інших, є право на подання альтернативного закону, яке попрано вами. Раз. У мене як у всіх народних депутатів є право на подання змін до поправок до цього закону. Два. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Від комітету Черненко, одна хвилина. Будь ласка. І переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх заходити в зал. Шановні колеги, тут, дійсно, виникла дискусія з зауваженням Науково-експертного управління, але тоді пропонується з голосу внести ще відповідні поправки до частини четвертої статті 11, де чітко вказати, що дві третини складу комісії - це 11 членів. Щоб не було питання цих дробових залишків. Колеги! Колеги, я прошу переходити до прийняття рішення. І, колеги, увага! У нас дуже проста річ: або післязавтра, в четвер, ввечері Україна буде з новою Центральною виборчою комісією, або ми маємо ризик зайти в вибори зі старою виборчою комісією. Отакий вибір стоїть перед всією Україною, перед кожним народним депутатом. Хто за оновлення складу ЦВК, той проголосує за розблокування. І я закликаю всіх підтримати і проголосувати даний закон. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (номер 9090) за пропозицією комітету за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Оновлюємо Центральну виборчу комісією. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

перерву. Ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. О 16-й годині запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи.